Stališča Poslanske skupine nepovezanih poslancev bo predstavila Janja Sluga. Izvolite. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev smo novelo Zakona o urejanju trga dela na seji matičnega delovnega telesa podprli. Pa ne zaradi spodbujanja nedela ali favoriziranja prejemanja nadomestila za brezposelnost, temveč predvsem zaradi dejstva, da je maksimalna višina tega nadomestila prenizka in s tega vidika nepravična do tistih delavcev, ki po 10-ih ali 20-ih letih delovne dobe ostanejo brez zaposlitve. Ves ta čas, ko so delali, so prejemali spodobno plačilo za svoje delo, potem pa prejemajo nadomestilo, ki ne dosega niti ravni minimalne plače. Res je, da je denarno nadomestilo oblika socialnega zavarovanja, ki je namenjeno temu, da posameznik po prenehanju opravljanja dela določeno časovno obdobje prejema denarni znesek, ki mu omogoča preživetje v času iskanja zaposlitve. Gre torej za pravico iz dela in ne za socialni prejemek. To je dejstvo, ki mu ne nasprotujemo. Pravica se zagotavlja iz naslova zavarovanja za takšne primere in po načelih vzajemnosti in solidarnosti. Je pa najbrž res, da kljub temu da nadomestilo na teh načelih ne more biti enako višini prejete plače, mora zagotavljati zadostno socialno varnost in do določene mere odražati primerljivost prihodkov iz obdobja delovne aktivnosti. To je še posebej relevantno v tistih primerih, ko posamezniki ne izgubijo zaposlitve po svoji krivdi, še posebej v času neugodnih gospodarskih razmer. Višanje zneska, kot je predlagano s predmetno novelo, in sicer na nekaj več kot tisoč evrov bruto oziroma 700 neto, po naši oceni ne pomeni nesorazmernega dviga najvišjega možnega nadomestila na način, da bi posameznike odvračal od iskanja nove zaposlitve oziroma ponovne reaktivacije na trgu dela. Zato zvišanju tudi nismo nasprotovali. Zgornja meja nadomestila za brezposelnost bi po naši oceni vseeno morala odražati nekoliko večji obseg sredstev, ki jih v sistemu zavarovanja za primer brezposelnosti v času delovne aktivnosti prispevajo tisti z višjimi dohodki. Če želimo izboljšati položaj srednjega razreda, bo v prihodnje potrebno razmišljati tudi o takšnih rešitvah. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. 18. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035.** Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je v obravnavo predložila skupina osmih poslank in poslancev s prvopodpisanim Miho Kordišem. Besedo dajem predstavniku predlagatelja Mihi Kordišu za dopolnilno obrazložitev predloga. Vidim, da ga ni. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za obrambo. Besedo dajem predsedniku Samu Bevku za predstavitev poročila odbora. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! Odbor za obrambo je na 19. seji 30. novembra 2021 obravnaval Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Mihom Kordišem. Odbor se je seznanil s predlogom za razpis posvetovalnega referenduma z dne 19. 10. 2021, z mnenjem Vlade Republike Slovenije z dne 18. 11. 2021 in z mnenjem Zakonodajno-pravne službe z dne 16. novembra 2021. V imenu predlagatelja je Miha Kordiš v uvodni dopolnilni obrazložitvi opozoril, da je Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 zgrešen in poudaril, da Vlada za načrte nima družbenega konsenza. Kot je izpostavil poslanec Kordiš, gre za ambiciozen načrt Vlade, ki je usmerjen predvsem v sodelovanje v okvirih zveze Nato in v nakupe novega orožja, ki ga v resnici sploh ne potrebujemo. Skupni strošek novih izdatkov za vojsko do leta 2035 naj bi znašal 5,4 milijarde evrov, pri čemer resolucija po Kordiševih besedah navaja dolge nakupovalne sezname orožja in druge vojne tehnike. Ob tem je ugotavljal, da so vsi ti izdatki primarno namenjeni vzpostavljanju zmogljivosti za sodelovanje v operacijah zveze Nato, in sicer ne obrambi zavezništva, pač pa uresničevanju uresničevanju geopolitičnih interesov centralnih držav pakta ter stopnjevanje udeležbe slovenskih vojakov na oddaljenih kriznih žariščih. Uroš Lampret, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, je uvodoma povedal, da Vlada predloga za razpis posvetovalnega referenduma ne podpira tako iz formalnih kot vsebinskih razlogov. Predlagano referendumsko vprašanje je po njegovih besedah nejasno, zavajajoče, izrazito politično obarvano in ne odraža pravice volivca, da je njegov glas za ali proti referendumskemu vprašanju pravilen odraz njegove svobodne volje. Namen referenduma je v nasprotju z nacionalnimi obrambnimi interesi ter z mednarodno sprejetimi obveznostmi Republike Slovenije. Prav tako je v nasprotju s temeljnimi strateškimi dokumenti Republike Slovenje na področju obrambe in varnosti. Referendum bi lahko negativno vplival na izgradnjo potrebnih zmogljivosti Slovenske vojske za odpravljanje nezadostnega stanja, ugotovljenega ob ocenjevanju njene pripravljenosti. Zadrževanje predloga resolucije lahko, kot je povedal državni sekretar, onemogoči konceptualno, funkcionalno, strukturno in zmogljivostno posodobitev Slovenske vojske in s tem doseganja stanja pripravljenosti, ki bi omogočil izvajanje njenega zakonsko določenega temeljnega poslanstva. Poleg tega pa bi lahko korenito poseglo v verodostojnost Republike Slovenije kot članice zavezništva, ki skuša kredibilno izpolnjevati skupaj dogovorjene ambicije in cilje Nata ter tudi Evropske unije na področju kolektivne obrambe ter skupne obrambne in varnostne politike. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe mag. Andreja Kurent je izpostavila, da je Zakonodajno-pravna služba pripravila standardno mnenje glede posvetovalnega referenduma. Po tem postopku Zakonodajno-pravna služba preveri predvsem izpolnjevanje določb Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in Poslovnika Državnega zbora glede posvetovalnega referenduma. V krajši razpravi člani Odbora za obrambo večinsko niso podprli Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Odbor je po končani razpravi na podlagi drugega odstavka 184. člena Poslovnika Državnega zbora glasoval o naslednjem predlogu mnenja: Odbor za obrambo meni, da je Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 primeren. Za predlagano mnenja je glasoval en član odbora, proti pa je glasovalo 8 članov odbora. Odbor mnenja ni sprejel. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Za predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade Urošu Lampretu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za obrambo. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Vlada Republike Slovenije predloga za razpis referenduma ne podpira. Skladno s 184. členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije mora biti v predlogu za razpis referenduma vprašanje, ki je predmet referenduma, jasno izraženo. Predlagano referendumsko vprašanje je nejasno, zavajajoče, izrazito politično obarvano in ne odraža pravice volivca, da je njegov glas za ali proti referendumskemu vprašanju pravilen odraz njegove svobodne volje. Predlagatelj zavajajoče, parcialno in presplošno izpostavlja določene usmeritve iz predloga resolucije, in sicer na zelo senzacionalističen ter pristranski način. Namen referenduma je v nasprotju z nacionalnimi obrambnimi interesi, mednarodno sprejetimi obveznostmi Republike Slovenije in s temeljnimi strateškimi dokumenti na področju obrambe in varnosti. Referendum bi korenito posegel v verodostojnost Republike Slovenije kot članice zavezništva, ki poskuša kredibilno izpolnjevati skupaj dogovorjene ambicije in cilje Nata ter tudi Evropske unije. Zmotna je navedba predlagatelja, da bo predlog resolucije dokončno določil obseg nabave za obrambne potrebe in izdatke za udejstvovanje v operacijah Nata, saj resolucija ne določa pravic in obveznosti fizičnih ali pravnih oseb, pač pa nakazuje možnosti, za katere je, če bo dosežen ustrezen politični konsenz, potrebno sprejeti zakonske rešitve. Navedbe predlagatelja v referendumskem vprašanju, da se bodo izdatki za Slovensko vojsko do leta 2027 povečali na več kot milijardo evrov in do leta 2035 na več kot 1,5 milijarde evrov, so zavajajoče in netočne. S predlogom resolucije se nominalno ne določa višine finančnih sredstev, namenjenih Slovenski vojski, kot bi bilo mogoče razumeti iz predlaganega referendumskega vprašanja, ampak je opredeljena projekcija obrambnih izdatkov v odstotkih BDP. S predlogom resolucije se predvideva postopen dvig obrambnih izdatkov države, in sicer tako da bi obrambni izdatki v letu 2024 dosegli 1,5 odstotka BDP, najpozneje leta 2035 pa 2 odstotka BDP, kar bi bilo vzdržno tudi z vidika javnih financ. V predlogu za razpis posvetovalnega referenduma predlagatelj zelo pavšalno izpostavlja sodelovanje Republike Slovenije v Natovih operacijah in misijah. Pri tem predlagatelj bodisi namerno bodisi zaradi nepoznavanja sploh ne omenja sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih misijah v drugih mednarodnih okvirjih, kot na primer OZN−EU oziroma OVSE. Na zavajajoč način izpostavlja zelo ozek in enostranski pogled na področje zagotavljanja mednarodne varnosti in obrambe v današnjem svetu. Glede predlagateljevega očitka, da predlog resolucije predvideva ponovno uvajanje služenja vojaškega roka oziroma različnih oblik vojaške dolžnosti, pojasnjujemo, da predlog resolucije glede ponovne uvedbe vojaške dolžnosti govori le znotraj veljavnega normativnega okvirja. Predlog resolucije predvideva, da se bo razmerje med pripadniki stalne in rezervne sestave ponovno ovrednotilo v okviru strateškega pregleda obrambe do leta 2026 oziroma ob nezadostnem zagotavljanju obsega stalne in rezervne sestave se bo, če bo potreba, ponovno ocenila možnost uvedbe znanih oziroma nadgrajenih oblik vojaške dolžnosti, pri čemer bo v vsakem primeru o kakršnikoli spremembi sedanje ureditve vojaške dolžnosti moral odločati Državni zbor. Navedba predlagatelja, ki izpostavlja da Republika Slovenija trenutno ni vojaško ogrožena, je ne relevantna in zavajajoča. Ključni gradnik obrambe države v smislu njene obrambne sposobnosti in zmogljivosti je pripravljenost, opremljenost ter kadrovska popolnjenost Slovenske vojske, ki mora biti takšna, da je v vsakem trenutku, tudi v miru, sposobna odvračati napad, braniti neodvisnost in celovitost države ter sodelovati v sistemu kolektivne obrambe. Navedeno pa je kontinuiran proces, ki ga ni mogoče izvesti v kratkem času in se med drugim zagotavlja tudi s pripravo strateških in drugih aktov. Predlagam, da predloga za razpis referenduma ne podprete in s tem omogočite nadaljnji razvoj Slovenske vojske kot enega temeljnih atributov naše državnosti. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališča Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil Jožef Lenart. Izvolite.

Lep pozdrav, hvala za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav tudi gostom iz ministrstva! Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 se danes obravnava. Kadar je na poziciji oblasti odgovorna vlada, sledi odgovorno vodenje države Slovenije, kadar so v vladni koaliciji ter v tem državnem zboru odgovorni poslanci, se ne more in se ne bo kockalo z varnostjo ljudi, ne more se in se ne bo dopustilo rizika neuspešnosti obrambe Republike Slovenije, na kar nas opozarjajo že več let pri presojanju usposobljenosti Slovenske vojske. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke se zavedamo, da so investicije v Slovensko vojsko investicije v obrambo države in njene varnosti. Povečanju investicij v Slovensko vojsko smo se prav tako zavezali s podpisom mednarodne pogodbe in vstopom v zvezo Nato. Predlagano referendumsko vprašanje v Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 je nejasno, zavajajoče in ne odraža pravice volivca, zakaj je njegov glas, torej, za ali proti razvoju in opremljanju Slovenske vojske. Z glasom za ali proti v referendumskem vprašanju navedeni trditvi državljan volivec ne more pravilno odraziti svoje sicer svobodne volje, saj je vprašanje preobširno in nejasno. V zahtevi za referendum pa tudi v referendumskem vprašanju, kot je zastavljeno, se poskuša na zelo senzacionalno prikazati resolucijo o splošnem dolgoročnem programu za opremljanje in razvoj Slovenske vojske. Resolucijo se torej želi prikazati kot škodljivo. Vzroki in zahteva oziroma predlog za referendum je izvzet iz konteksta resolucije parcialno in posplošeno. Brez da bi situacijo dobro poznali, se spet želi prikazati vlaganje v v Slovensko vojsko, in seveda Slovensko vojsko samo se želi prikazati kot nepotrebno. Čeprav gre razumeti agendo predlagateljev oziroma program stranke predlagatelja, ki pač meni, da s svojim izvajanjem med mladimi s stališči, ki so v nasprotju s kakršnokoli vojsko in tudi proti temu, da je Slovenija varna država, pridobiva točke in pridobiva volilne glasove med mladimi. Vendar pa ne gre razumeti, da želi Levica kot predlagatelj s tem predlogom referenduma o resoluciji zavajati in strašiti mladino, da bodo na osnovi resolucije sprejeti zakoni za ponovno vzpostavitev vojaške obveznosti. To je nesmisel, saj v resnici resolucija le dopušča možnost za ponovno oceno smotrnosti uvedbe znanih ali nadgrajenih oblik vojaškega dolžnosti. Pa se vrnimo še k resoluciji, v kateri se sledi k cilju, da se do leta 2035 doseže ta obljubljeni prag, 2 procenta bruto družbenega proizvoda za vlaganja v obrambo lastne države. Skupni mirnodobni obseg Slovenske vojske bo po načrtu iz resolucije do leta 2035 vključeval 10 tisoč pripadnikov Slovenske vojske. Od tega bo najmanj 7 tisoč pripadnikov stalne sestave in do 3 tisoč pripadnikov pogodbene rezervne sestave ter novih oblik pogodbene rezerve Slovenske vojske. Da se doseže cilj iz resolucije, je pa potrebno zagotavljati sredstva. Gre za časovno obdobje 14 let vnaprej, tako da se ta finančna sredstva sorazmerno porazdelijo in bodo kot posledica vplivala na izboljšanje pripravljenosti Republike Slovenije za vojaško obrambo. Želimo si, da bi bile že v naslednjih letih ocene o usposobljenosti Slovenske vojske za delovanje v miru in tudi njene obrambne sposobnosti v primeru vojne prav dobre. Namen referenduma je v nasprotju z nacionalnimi obrambnimi interesi, mednarodno sprejetimi obveznostmi Republike Slovenije in s temeljnimi strateškimi dokumenti Republike Slovenije na področju obrambe in varnosti. V Slovenski demokratski stranki smo mnenja, da je varnost eden od stebrov suverene države Slovenije ter da je za dobrobit vseh državljanov in državljank nujno potrebno investirati v razvoj in opremljanje Slovenske vojske, zato v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predloga za referendum o resoluciji za razvoj in opremljanje Slovenske vojske ne bomo podprli. lepa. Stališče poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavil Nik Prebil. Izvolite. hvala lepa. Državni sekretar, kolegice in kolegi poslanke in poslanci! V LMŠ se zavedamo pomembnosti Slovenske vojske in tudi vemo, da je bila velikokrat potisnjena na stran. Nazadnje je bilo to tam nekje po letu 2008, ko je vladal Janez Janša in ko se je vse ustavilo zaradi tako imenovanega zloglasnega ZUJF-a. Takrat se je ustavilo kadrovanje, ustavil se je razvoj in vse ostalo. Vlada Marjana Šarca je bila prva vlada po tem času, ki je občutneje dvignila sredstva za vojaške investicije. In kot je bila finančna situacija takrat drugačna in smo ob menjavi vlade pustili presežek v proračunu, je tudi danes situacija bistveno drugačna in imamo pod to vlado več kot 9 milijard evrov dodatnega pufa in ko se bodo zadeve vrnile v normalne tire, bo seveda treba vse to odplačati. Opustitev fiskalnega pravila bo zaradi pandemije covid-19 veljala nekje tam predvidoma do leta 2023. Nejasno je torej, kako bomo lahko vse to, kar je predvideno v tej novi resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035, sploh lahko realizirali. Ne pozabimo tudi, da še vedno obstaja in tudi velja resolucija, ki se ji izteče rok šele v letu 2025. Nerazumljiv je torej cilj, zakaj se tik pred iztekom mandata te vlade sprejema nova resolucija. Je pa jasen vzrok. In to je želja po političnem vplivu. Vsebina novega predloga se v vsebini večkrat navezuje na zakone, ki v tem državnem zboru sploh še niso bili sprejeti. Na to diskrepanco in močan odmik od neke pravne in parlamentarne ustaljenosti opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba. Mislim, da poslancev ne potrebujemo opozarjati in opominjati na nujno upoštevanje 87. in 89. člena Ustave, ki opredeljujeta jasne postopke, kako se zakonodaja v Državnem zboru tudi sprejema. V LMŠ menimo, da gre predvsem pri tem sprejemu nove resolucije in da je tudi potrebno pred tem narediti evalvacijo že sprejete Bele knjige o obrambi. na podlagi neke evalvacije lahko vemo, kako, kje in pa kaj je potrebno spremeniti. Predvsem pa se moramo pri investicijah v Slovensko vojsko ozreti tudi v prihodnost na oborožitvene sisteme prihodnosti, k novemu visoko tehnološkemu razvoju Slovenske vojske in njeni opremljenosti. A vse to, spoštovani, je brez pomena, če vojakov ne bo. Trenutnemu ministru pač na tej točki ni uspelo narediti nikakršnega napredka. V LMŠ smo mnenja, da je aktivna vloga Slovenije v zvezi Nato in pa uresničevanje nacionalnih interesov znotraj te organizacije ključno za zagotavljanje varnosti naših državljank in državljanov in celotne Evropske unije.

Predlagatelji te zahteve menijo, da bi Vlada za tako finančno zahtevne zakone, kot je Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021‒2026, na podlagi katerega se za opremljanje Slovenske vojske namenja kar 780 milijonov evrov, in za Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035, morala dobiti širši družbeni konsenz na obrambnem in vojaškem področju. Socialni demokrati pa ocenjujemo, da bi Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 v Državnem zboru moral dobiti širšo parlamentarno podporo. Nenazadnje je še vedno v veljavi Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025, ki je bila v Državnem zboru 23. 11. 2010 sprejeta s 73 glasovi za in enim proti. Naj spomnim, da smo Socialni demokrati predlagali, da se razprava o sprejetju Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 umakne z dnevnega reda matičnega delovnega telesa; žal, naš predlog ni bil uslišan. Veljavna resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske namreč v danem trenutku odgovarja smernicam razvoja Slovenske vojske, Ministrstvo za obrambo pa razpolaga z vsemi usmerjevalnimi in izvedbenimi dokumenti, ki omogočajo delovanje in razvoj obrambnega sistema. Dejstvo je, da veljavna resolucija tudi v celoten mandat naslednje vlade – naj ponovim, naslednji mandat naslednje vlade le-ta pa bi imela možnost preveriti izvajanje načrtov dolgoročnega doseganja stopnje razvoja, organizacije in modernizacije sil ter zmogljivosti in povezljivosti Slovenske vojske z uresničevanjem nacionalnih interesov in interesov skupne evropske varnostne politike ter politike Nata. Menimo, da bi bilo treba pred sprejetjem resolucije za naslednje dolgoročno obdobje najprej najprej narediti analizo uresničevanja ciljev iz sedaj veljavne resolucije, s tem pa v Državnem zboru še nismo bili seznanjeni. Naše stališče je, da se v volilnem letu po nepotrebnem hiti z razpravo in sprejetjem resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. če smo bili Socialni demokrati naklonjeni izvedbi posvetovalnega referenduma o Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026, smo sedaj zadržani do predloga o izvedbi posvetovalnega referenduma. Kljub temu da je bil Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 na matičnem delovnem telesu sprejet, menimo, da bi morali vložiti še nekaj napora do glasovanja o resoluciji na plenarnem zasedanju in z argumenti proti tej resoluciji prepričati tisti del poslank in poslancev, ki dvomijo o nujnosti sprejetja nove resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske. Nenazadnje, spoštovane kolegice in kolegi, naslednja vlada se bo lahko ob pripravi novega besedila resolucije naslonila na mnenja in resna opozorila Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in v zakonodajni postopek vložila izpopolnjeno besedilo resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Spoštovani! Prioritete naše države so v koronakriznih časih močno predrugačene, tudi na način, da se je fokus preusmeril predvsem v reševanje zdravstvene in za njo še prihajajo socialne in tudi energetske krize. Ljudje se danes bojijo tudi v prihodnje srečevati z enormnimi podražitvami osnovnih življenjskih potrebščin, ob tem pa, spoštovani, nas bo zaradi proračunske luknje, ki se iz meseca v mesec poglablja, še bolela glava. Bojazen, da bomo deležni ponovnega rezanja v vsa tkiva naše družbe, pa je seveda ob koncu mandata tretje Janševe vlade prisotna bolj kot kadarkoli po času težke finančne in gospodarske krize. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Primož Siter. Izvolite. Hvala za besedo. Dober dan! V Poslanski skupini Levica bomo kot pobudniki Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 sam predlog seveda podprli. Naj bo referendum! Predlog za razpis referenduma sicer pravi, da je ob milijardnih vlaganjih v orožje v času miru in nikakršne vojaške ogroženosti zato vredno iskati širši konsenz pri prebivalkah in prebivalcih. Referendumsko odločanje pri pomembnih družbenih vprašanjih je v normalnih demokracijah povsem ustaljena praksa. Bolj kot je vprašanje pomembno, večji družbeni vpliv, ko ima, bolj vlade – normalne in demokratične – iščejo širok družbeni konsenz. Vprašanje eksponentne rasti javnih izdatkov za nakupe orožja je takšno široko družbeno vprašanje. Količina javnih sredstev je omejena in izračun preproste matematične enačbe je dovolj za ugotovitev, da če enemu področju nameniš preveč, druga stradajo. Oboroževanje zato s trganjem javnih sredstev najprej od ust socialne države ustvarja nove in poglablja obstoječe socialne stiske med prebivalkami in prebivalci, spodjeda temelje za jačanje mreže javnozdravstvenih ustanov in storitev, onemogoča gospodarski preboj, šibi mrežo javnih socialnovarstvenih ustanov in storitev, podhranjeni so šolstvo, kultura, znanost, razvoj, kmetijstvo in tako naprej. Vlada pa predlaga milijarde za orožje. O tem širokem družbenem izzivu je seveda treba vprašati ljudi. Oboroževalska resolucija, ki jo predlaga Vlada in za njo minister Matej Tonin, konkretno posega tudi v sistemsko ter načelno in vrednotno, če želite, ureditev vojaškega področja v Republiki Sloveniji. Slovensko vojsko postavlja v položaj mednarodne oprode in jo uporablja kot hitro pretočen kanal za pretok javnih sredstev v zasebne žepe največkrat lastnikom multinacionalk orožarskih korporacij in najbrž še kakšnega domačega srečnega posrednika s provizijo. Državljane je torej treba vprašati, ali se strinjajo s povečanjem izdatkov za vojsko na skoraj milijardo evrov do leta 2027 in na več kot 1,4 milijarde evrov do leta 2035 in ali se sploh strinjajo s kupovanje orožja po diktatu Nato pakta. Ali se strinjajo z ukrepi torej, ki ne prinašajo nič dobrega za nikogar, razen za peščico. O tem izzivu je treba vprašati ljudi! Državljane je treba vprašati, ali se strinjajo s ponovnim uvajanjem sestavin vojaške dolžnosti, vključno z morebitno ponovno uvedbo služenja vojaškega roka v primeru nedoseganja zastavljenih kadrovskih ciljev Slovenske vojske. Če seštejemo to idejo in obče bratenje z Nato paktom, če Nato reče, več slovenskih fantov in deklet v naše vojne na drugi konec sveta, ali so državljani za to, da jih vojska nabere preko obveznega rekrutiranja za služenje vojaškega roka. Ljudi je treba vprašati, ali se sploh strinjajo s pošiljam Slovenske vojske na misije in operacije, ki so daleč od ozemlja Republike Slovenije. Vse našteto, spoštovane kolegice in kolegi, je predvideno v Predlogu resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 in na vsa ta vprašanja, tako trdimo v Levici, naj odgovori najširši krog prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije. Slovenija dejansko nima svoje vojaške politike, ki bi se ravnala po stvarni ogroženosti države, ampak izvaja tujo, ki se ravna po domnevni ogroženosti privilegiranega položaja zahodnih vojaških velesil. In o tem je treba vprašati ljudi. Če se Vladi v tem smislu zdijo naša vprašanja problematična, je to zgolj in samo zato, ker je v tem smislu problematična sama vladna resolucija. Naše vprašanje je v resnici problematično zato, ker razgalja to, da je političnemu razredu bolj mar za izpolnjevanje zavez do Nata kot skrb za lastne ljudi. Za konec poduk Vladi. Suverenost države ne temelji na tem, kako si razlaga svojo polpreteklo zgodovino ali s kom in na kakšen način se brati na mednarodnem političnem parketu. Suverenost države leži v njenih ljudeh. Zato morajo vsaj o pomembnih vprašanjih odločati ljudje sami. Tako ali tako je čas, da kot družba civilizacijsko napredujemo onstran predstavniške parlamentarne demokracije v kaj bolj neposrednega. V 21. stoletju smo, kolegice in kolegi! Skupni imenovalec vprašanj, ki jih v Levici z referendumom pošiljamo med ljudi, je, ali je Republika Slovenija zavezana miru ali prisega na agresijo, kolonializem in okupacijo tujih dežel. Vlada Janeza Janše je s svojim hitrostnim oboroževanjem jasno pokazala, kam paše, kaj o Sloveniji v večni Natovi vojni menijo ljudje,

Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, cenjeni zbor! Slovenija je trenutno varna država. Obkrožajo nas partnerske in zavezniške države Evropske unije in zveze Nato. Pa vendar živimo v dinamičnem okolju, ki se ves čas spreminja, zato naša varnost ni samoumevna. Sodobne grožnje ne poznajo nacionalnih meja. Če smo še pred nekaj desetletji varnost države povezovali le z vojnami in konflikti, notranjo varnost pa s terorizmom in drugimi asimetričnimi grožnjami, se je to bistveno, bistveno spremenilo. Vojne in nestabilnosti v naši strateški soseščini in v mednarodnem okolju so postale hibridne in vplivajo na varnost pri nas: terorizem, kibernetski napadi, množične nezakonite migracije. Odgovorna politika mora ceniti in poskrbeti za lastno vojsko. Čeprav Evropska unija praznuje 75 let miru, se državljani Slovenije zavedamo njegove krhkosti. Pred 30 leti smo to izkusili na lastni koži med 10-dnevno vojno za Slovenijo, nato pa več let pred svojim pragom spremljali še mnogo bolj krvave vojne v nekdanji Jugoslaviji. Da mir ni samoumeven, nas dandanes spominja nemirnost polotoka Krim, vojaški spopadi v Gorskem Karabahu in nenazadnje še vedno tleča žerjavica pod pod balkanskim sodom smodnika, na katerega je opozoril novi visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini gospod Christian Schmidt. V poročilu Združenim narodom, ki ga moramo jemati z vso resnostjo, zelo jasno svari, da je država v neposredni nevarnosti, da razpade in da obstaja zelo resnična, zelo resnična možnost nove vojne. Krščanski demokrati zavračamo stališče skrajne Levice, ki pravi, da Slovenske vojske ne potrebujemo, in ki zanika resničnost ogroženosti zaradi dogajanja v bližnji soseščini. Vojaška ogroženost se namreč krepi z vedno večjimi napetostmi na kriznih žariščih, dokler ne pride do oboroženih spopadov, s pospeševanjem oboroževalne tekme med pomembnimi regionalnimi tekmeci tekmeci ter posledično z demonstracijo moči, z globalnim prerazporejanjem moči za varovanje virov in možnosti oskrbe, z delovanjem za zaščito pripadnikov nacionalnih skupin drugih držav z oboroženo silo, geostrateškim prerazporejanjem vpliva pomembnih akterjev mednarodne skupnosti ter nenazadnje z grožnjami, ki nastajajo zaradi odstopanja od sporazumov o obsegu konvencionalnih sil in zmanjševanju jedrskega oboroževanja. V Novi Sloveniji se strinjamo z oceno Vlade, da je načrtovanje šele ob obstoju resne in konkretne varnostne grožnje, žal, mnogo prepozno. Nacionalne obrambe in vojske ni mogoče zgraditi čez noč brez kredibilne in vzdržne vojaške pripravljenosti, opremljenosti in popolnjenosti ter jasno oblikovanje nacionalne obrambne in varnostne politike. Če pride do neposredne vojaške nevarnosti, ki jo nekateri postavljajo kot pogoj za obstoj in investicije v Slovensko vojsko, bo prepozno za karkoli. Sklic, opremljanje, organizacije in izvajanja obrambe ob neposrednih vojaških napadih, preizkusih in invazijah lahko pride nenadoma, tudi v roku nekaj tednov. Tudi v avto ne namestimo varnostne blazine šele takrat, ko vidimo, da se bomo zaleteli. Zato krščanski demokrati ne bomo pustili proste poti populizmu skrajne levice, ki želi ukiniti Slovensko vojsko. Podsistem vojska je zelo spoštovan v demokratičnih državah širom sveta in predstavlja zagotovilo suverenosti države. Zakonodajnega referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. Tega se zaveda tudi predlagatelj, saj je Ustavno sodišče na pobudo koordinatorja Levice za ustavno presojo Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski jasno odgovorilo z odločitvijo, da zakon ni v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče je poleg tega tudi ugotovilo, da je Državni zbor s sklepom upravičeno izključil zakonodajni referendum o zakonu, ki zagotavlja sredstva za investicije v Slovenski vojski. V Novi Sloveniji menimo, da je predlagano referendumsko vprašanje neustrezno in zavajajoče, saj parcialno izpostavlja zgolj določene usmeritve iz predloga resolucije, in to na zelo demagoški in pristranski način. Zavračamo ponavljajoče zmotne navedbe predlagatelja, da bo predlog resolucije dokončno določil obseg nabave za obrambne potrebe in izdatke za udejstvovanje v operacijah Nata, saj je resolucija razvojno usmerjevalni usmerjevalni dokument, ki ne določa pravic in obveznosti finančnih ali pravnih oseb, pač pa samo nakazuje možnost, za katere je, če bo dosežen ustrezen političen konsenz, treba šele sprejeti zavezujoče zakonske rešitve. Zavedati se moramo, da ustavni koncept obrambe vključuje tudi dolžnost države, da spoštuje sprejete mednarodne obveznosti tako glede stanja njenega obrambnega sistema kot tudi glede sodelovanja pri mednarodnih naporih za širše regionalno ali ali globalno preprečevanje oboroženih konfliktov ter zagotavljanje in vzdrževanje miru. Nenazadnje je velika večina pripadnikov Slovenske vojske v tujini nastanjenih na območju Balkana, kjer ima Slovenija zaradi bližine izjemno velik interes, da se preprečujejo nadaljnji konflikti. Na svojem pragu smo že doživljali moro balkanskih vojn, in verjamem, da prav nihče v tej dvorani ne želi, da se ta ponovi. Ključni gradnik obrambe države v smislu njene obrambne sposobnosti in zmogljivosti tako doma v okviru sistema kolektivne obrambe je pripravljenost, opremljenost ter kadrovska izpopolnjenost Slovenske vojske, ki mora biti takšna, da je v vsakem trenutku, tudi v miru, sposobna odvračati napad, braniti neodvisnost in celovitost države ter sodelovati v sistemu kolektivne obrambe. Navedeno pa je kontinuiran proces, ki ga ni mogoče izvesti v kratkem času, ampak se to med drugim zagotavlja s pripravo strateških in drugih aktov, med katere nedvomno spada tudi predlog resolucije. Glede na vse to je navedba predlagatelja, da Republika Slovenija trenutno ni vojaško ogrožena, najmanj zavajajoča. Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije kot temeljni razvojni in usmerjevalni dokument na področju nacionalne varnosti glede vojaške ogroženosti države podaja oceno, da se po desetletjih popuščanja napetosti v mednarodnem varnostnem okolju ter v njem znova povečujejo. V Novi Sloveniji se zahvaljujemo državotvornosti večine političnih strank, ki so z glasovanjem na matičnem odboru podprle slovensko vojsko. Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o resoluciji razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 je namreč na Odboru Državnega zbora za obrambo velika večina odrekla podporo. Odrekla podporo! podporo! Mnenje, da je predlog primeren, je namreč dobil le en glas podpore, osem jih je bilo proti. En glas podpore, osem jih je bilo proti! Dovolj zgovorno je tudi dejstvo, da predlagatelja ni bilo na na dopolnitvi obrazložitve, ker je verjetno spoznal svojo zmoto. Krščanski demokrati vračamo dostojanstvo Slovenski vojski. V delovanju skrajne levice na področju obrambe pa vidimo željo po razgradnji temeljnega člena suverenosti Republike Slovenije, ki bi jo lahko vso z resnostjo primerjali z nedržavotvorno delno razorožitvijo slovenske teritorialne obrambe, od katere letos mineva 31 let. Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati bomo soglasno zavrnili razpis Posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Hvala za pozornost. Hvala tudi vam. Stališča Poslanske skupine Stranke modernega centra bo predstavila Monika Gregorčič. Izvolite. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani predstavniki Vlade! S strani Levice vloženi Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 je tipičen zavlačevalni manever, ki se ga predlagatelj v zadnjem času pogosto poslužuje z namenom oviranja zakonodajnih postopkov. Čeprav gre v osnovi za legitimen in legalen institut, pa zavajajoča narava predlaganega referendumskega vprašanja nakazuje, da je primarni interes predlagatelja politično-ideološki boj, ne pa želja izvedeti, kakšno je v resnici mnenje ljudi. Predlog resolucije razvoja Slovenske vojske do leta 2035 ta razvoj opredeljuje v treh fazah in je odziv na dejstvo, da se je od leta 2010, ko je bila sprejeta aktualna, do leta 2025 veljavna resolucija, bistveno spremenilo mednarodno varnostno okolje. Poudarjamo, da tudi časovni interval ne odstopa od predhodne prakse, saj se tudi takrat resolucija sprejema za naslednje 15-letno obdobje in čeprav je predhodna resolucija še v veljavi. Bi pa zadrževanje in zavlačevanje sprejema resolucije lahko onemogočilo konceptualno, funkcionalno, strukturno in zmogljivostno posodobitev Slovenske vojske in s tem preprečilo doseganje stanja ustrezne pripravljenosti za učinkovito izvajanje njenega poslanstva. Kot običajno Levica izpostavlja tudi očitke o odsotnosti družbenega konsenza na obrambno-vojaškem področju. A spomnimo, ljudstvo se je že na referendumu leta 2003 s 66-odstotno večino odločilo za vstop v zvezo Nato, v zavezništvo kolektivne samoobrambe držav članic. S tem je potrdilo tudi koncept in smer razvoja naše obrambe v smeri medsebojne kompatibilnosti članic Nata. Zato bi bil referendum, kot ga predlagate danes, v nasprotju z nacionalnimi obrambnimi interesi, v nasprotju z našo temeljno strateško usmeritvijo, v nasprotju s sprejetimi dokumenti na področju obrambe in varnosti ter v nasprotju z mednarodnimi sprejetimi obveznostmi naše države. V duhu spoštovanja demokracije pa bi bilo, da bi v Levici končno že enkrat pričeli spoštovati na referendumu enkrat in dokončno izraženo voljo ljudi, kajti tisto je bil zavezujoč referendum in ne le posvetovalni, namesto da ponavljate zahteve po vedno novih referendumih, ker vam izid prvega pač ni všeč. Med drugimi zelo pogostimi razlogi za nasprotovanje Slovenski vojski se navaja, da Republika Slovenija ni vojaško ogrožena. Naša država na srečo v tem trenutku res ni vojaško ogrožena in seveda upamo, da tudi nikoli več ne bo. Toda, ali lahko v Levici zagotovite, da bo, upoštevaje vsa fluidna dogajanja v mednarodnem okolju, tudi v naši bližnji soseščini tako tudi ostalo na daljši rok? Zgolj za primerjavo, tudi pred dobrima dvema letoma nismo bili zdravstveno ogroženi, a je epidemija v nekaj tednih naš svet postavila na glavo. Spoštovani, varnost je ena temeljnih človekovih pravic in nacionalna varnost je osnova družbene blaginje. Učinkovita Slovenska vojska pa je temelj državotvornosti, neodvisnosti, suverenosti, zato je njeno nenehno posodabljanje nujno, resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 pa to smer razvoja in posodobitev uokvirja. Ker se dobro zavedamo, da je vojaško načrtovanje, izgradnja in posodabljanje vojaških zmogljivosti dolgoročen proces, bomo v naši poslanski skupini predlogu za razpis posvetovalnega referenduma nasprotovali. Hvala. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev bo predstavil Jurij Lep. Izvolite.

Danes obravnavamo predlog Levice, ki predvideva razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Omenjena resolucija, o kateri naj bi opravljen referendum, podrobno navaja več ukrepov in sistemskih rešitev za izboljšanje stanja Slovenske vojske, med katere spada strukturno in zmogljivostno posodabljanje Slovenske vojske, izboljšanje delovnopravnega statusa pripadnikov Slovenske vojske, nadgradnja sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter oblikovanje novih oblik pogodbene rezerve, s čimer bi se bistveno izboljšalo stanje pripravljenosti Slovenske vojske za izvajanje zakonsko predpisanih nalog. Prioritete razvoja Slovenske vojske, navedene v resoluciji, so izgradnja srednjega pehotnega bataljona do leta 2026, kar terja tudi nabavo opreme, transportnega letala srednjega dosega in večnamenski srednji helikopter, pa tudi izgradnja srednjega bojnega izvidniškega bataljona. Načrtuje se razvoj sodobnih interaktivnih vadišč in strelišč ter nadgradnja osrednjega vojaškega vadišča Slovenske vojske na Počku. Obseg Slovenske vojske pa naj bi do leta 2035 vključeval 10 tisoč pripadnikov, od tega najmanj 7 tisoč pripadnikov stalne sestave in do 3 tisoč pripadnikov rezervne sestave Slovenske vojske. Glede tega se nepovezani poslanci zavzemamo, da bi bili profesionalni pripadniki vojske opremljeni in izurjeni za bojne naloge, pripadniki pogodbene rezerve pa bi prevzeli druge naloge na nacionalnem ozemlju, ob pomoči policije, pri varovanju državne meje, sodelovali bi v zaščiti in reševanju ali varovanju vojaških objektov. Finančna podlaga za te načrte bo poleg že sprejetega Zakona o investicijah v Slovensko vojsko tudi postopni dvig obrambnih izdatkov, ki se bodo do leta 2024 dvignili na 1,5 odstotka bruto družbenega proizvoda, najpozneje do leta 2035 pa na 2 odstotka BDP-ja. Nepovezani poslanci smo prepričani, da je varnost eden izmed temeljnih pogojev za delovanje in razvoj naše družbe in naše države. Menimo, da se učinkovitost države odraža tudi in predvsem po stopnji varnosti, ki jo ta s svojim nacionalnovarnostnim sistemom zagotavlja prebivalcem na svojem ozemlju. Moramo se zavedati, da z vsemi ukrepi Slovenija zagotavlja visoko stopnjo varnosti, hkrati pa moramo v vse bolj dinamičnem in kompleksnem varnostnem okolju ohraniti položaj Slovenije kot ene izmed najbolj varnih držav v svetu. Tokratna resolucija je pripravljena ob upoštevanju varnostno–obrambnih izzivov, s katerimi se spoprijema Republika Slovenija ter ob zavedanju povečane nepredvidljivosti in negotovosti mednarodnega varnostnega okolja, tudi s pojavom novih oblik varnostnih tveganj in groženj. Po obdobju popuščanja napetosti se te znova povečujejo in svet se vse bolj odmika od idealnega absolutnega miru, varnosti in stabilnosti. Na podlagi navedenega smo nepovezani poslanci prepričani, da izboljšanje obrambne sposobnosti in odpornosti države ter družbe zahteva vztrajna ter usklajena politična in družbena prizadevanja, ki morajo izhajati iz zavedanja, da je učinkovita in posodobljena Slovenska vojska eden o osrednjih stebrov državnosti Republike Slovenije in jamstvo njene neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti. Zato se zavzemamo za prožne odgovore in pravočasne odzive na sodobne varnostne izzive, ki zahtevajo celovitejši pristop in sodelovanje vseh deležnikov v naši družbi. Temu sledi tudi predlagana resolucija in se nepovezani poslanci z njo načeloma strinjamo. Ob tem pa bi izpostavil še možnost prenove uvedbe vojaške dolžnosti, ki je večkrat omenjena v besedilu resolucije. Moramo priznati, da je uvedba naborništva zapleten družben proces in ima pomembne posledice ne le na vojaško organizacijo, ampak tudi na gospodarstvo, izobraževanje in nenazadnje tudi na vsakodnevno življenje in družino. Zato menimo, da bi za uvedbo naborništva vsekakor bilo potrebno doseči širši politični in družbeni konsenz. Predlog za vzpostavitev naborniškega sistema bi moral temeljiti na podporni analizi oziroma študiji trenutnega stanja, kot tudi na podrobni analizi posledic uvedbe naborništva, vključno z natančnim izračunom finančnih posledic tega projekta. Tovrstna analiza pa do sedaj, žal, še ni bila pripravljena. Poudarjamo, da spreminjanje načina popolnjevanja vojske zahteva natančno in usklajeno načrtovanje in delovanje vseh državnih in družbenih akterjev. Zato opozarjamo, da se je tega izziva potrebno lotiti skrajno previdno, pravočasno in v neizsiljenih okoliščinah ter z ustrezno dolgim testnim in prehodnim obdobjem. Nepovezani poslanci predloga za razpis referenduma o resoluciji o dolgoročnem razvoju Slovenske vojske ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Izvolite. Še enkrat lep pozdrav vsem skupaj, še posebej predstavnikom Vlade! Predlagatelj, če že, bi moral referendumsko vprašanje zapisati jasno, pa tega ni naredil, kar je pripomnila tudi Zakonodajno-pravna služba. Poudarek bi moral biti na vsebini in ne na aktu, zato bi bili ljudje zmedeni in ponovno ne bi vedeli, o čem odločajo. V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke menimo, da takšnega referenduma sploh ne bi smeli razpisati,

Gre za področje, ki je izvzeto iz referendumskega odločanja, saj je tako pomembno, da ga ni mogoče prepustiti odločitvi javnosti. V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke smo vedno ostro nasprotovali severnoatlantski povezavi. Leta 2003 smo volivce nagovarjali, da se odločajo proti na posvetovalnem referendumu o Natu. Od samega Nato Slovenija vsa ta leta ni imela popolnoma nič oziroma ljudje zaradi nje niso živeli nič kaj bolje. Ob vstopu v Nato smo se zavezali, da bomo za obrambne izdatke namenili 2,3 procenta BDP. Takšne ravni BDP se ni nikoli doseglo. S predlogom resolucije se predvideva postopen dvig obrambnih izdatkov države, in sicer tako, da bi obrambni izdatki v letu 2024 dosegli 1,5 BDP, najpozneje leta 2035 pa 2 Slovenski nacionalni stranki pa podpiramo predlog, da se poskrbi za domače ljudi in državotvorne organe, kar Slovenska vojska nedvomno je. Vojska v vsaki državi je hrbtenica sistema. Vsaka država mora imeti svoje vojaške kapacitete. Slovenska vojska zagotavlja in skrbi za enotno in nedeljivo državo. To govori 4. člen Ustave Republike Slovenije, hkrati pa zagotavlja obrambo države, ki pa je tudi določena v 124. členu Ustave Republike Slovenije. Slovenija sredstva za obrambne investicije ne izvaja po volji Nata, temveč glede na potrebe Slovenske vojske. Obramba države zagotavlja vzpostavitev in vzdrževanje obrambnega sistema. Ta sistem mora biti v vsakem trenutku sposoben zagotavljati in izvajati obrambo obrambo države pred zunanjo vojaško agresijo. Morda je res to, kar želi predstaviti predlagatelj, da v tem trenutku nismo neposredno ogroženi, vendarle pa na časovno daljši rok lahko pričakujemo spremembe na tem področju. Zna se zgodi, da se bodo razmere v družbi tako poslabšale, da bo potrebno tudi na nacionalnem teritoriju zagotavljati tako varnost kot tudi mir. Še nedolgo nazaj smo menili, da se epidemija v svetovni razsežnosti ne more zgoditi, pa se je. Podobno je pri obrambi države. Gre pa še za dodatno specifiko, saj vojaške opreme ni moč naročiti čez noč, tako kot smo lahko naročili opremo za potrebe zdravstva. Gre za posebno vrsto industrije, katera deluje na podlagi prejšnjih večletnih naročil. Torej, če želimo imeti sredstva za obrambo države, teh sredstev ne moremo pridobiti kar čez noč. Nakup tovrstnih sredstev je treba dolgoročno planirati in prav zato se sprejemajo resolucije, ki ne določajo pravice in obveznosti, pač pa samo nakazujejo možnosti, katera pot bo v prihodnosti najbolj ustrezna. Zaupanje javnosti v vojsko je kljub nihanjem sorazmerno visoko, spremlja pa ga majhen interes javnosti za vojaške zadeve. Tudi v trenutni zdravstveni krizi vidimo, kako pomembna je Slovenska vojska, saj je in bo zdravstvenemu sistemu prišla nasproti tako z dodatnimi kadri kot tudi z medicinsko opremo. Menim, da na vojsko lahko računa vsak posameznik ob naravnih nesrečah. Do sedaj se je vojska še vedno odzvala in korektno opravila svoje dolžnosti. Ljudem to vliva zaupanje in prepričanje, da vojska ni sama sebi namen, ampak da je koristna. Menimo, da je večinsko mnenje ljudi, da država potrebuje slovenskega vojaka, ne potrebuje pa članstva v Natu, saj posameznik državljan nima nikakršne neposredne koristi od zelo oddaljene in administrativne organizacije. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma.

pričakujemo razpis referenduma o resoluciji, ki bo do leta 2035 naredila tri stvari. Prvi razlog, zaradi katerega je ta resolucija problematična, je, koliko sredstev namenja za Slovensko vojsko; natančneje, levji delež tega denarja bo šel za nakupe orožja, pogovarjamo se o več 5 milijardah evrov izdatkov. Drugi problematični razlog te resolucije so misije. Ta resolucija namreč predvideva stopnjevanje udeležbe slovenskih fantov in deklet na misijah v tujini, seveda po diktatu Nato pakta, zasledovanju interesov tujih vojaško-industrijskih kompleksov in velesil, ne pa za zagotavljanje mednarodne varnosti miru ali karkoli drugega, kar nam danes poskušajo prodajati. Tretji razlog problematičnosti te resolucije je militarizacija, kot jo predvideva; od tega, da odpira vrata za potencialno uvedbo naborništva, ki ga mladina v tej državi zelo odločno zavrača, do teme, ki se danes cikla po medijih, to je tako imenovani Toninov West Point oziroma prepletanje našega vojaškega sistema z izobraževalnimi vsebinami in nasilno porivanje teh vsebin tudi med najmlajše v tej državi klasično srednješolsko izobraževanje. Zakaj referendum o resoluciji, ki je, kot vemo, pravnoformalno nezavezujoč dokument? Zato, ker smo se lahko v zadnjih nekaj letih krepko, lahko rečem tudi na grd način, v Levici naučili, kako hierarhijo aktov v tej državi zlorablja birokracija Ministrstva za obrambo pod katerokoli vlado za to, da uveljavlja svoje interese, ki kulminirajo predvsem v nakupih nekega novega orožja. Smo o Toninovem zakonu, 780 milijonov evrov za orožje, sklicali zakonodajni referendum, obvezujoč, ne zgolj posvetovalni – in kaj se je zgodilo? Na pobudo Vlade je bil ta referendum državljankam in državljanom v tej državi prepovedan, odvzet. Argumentacija, ki jo je Vlada pripravila, pa je bila skonstruirana na način, ki je vase absorbiral točno take dokumente in vsebine, kot je tale resolucija do leta 2035. Dokument torej, čeravno na prvi pogled izgleda precej formalno benigno, resolucija kot nezavezujoč dokument, je zato zelo škodljiv in vzpostavlja podlage, na katere se bo lahko sklicevala kakršnakoli vlada, ki bi nadaljevala z usmeritvami prioritetnega investiranja v orožje in sodelovanje v tujih misijah namesto v blaginjo državljank in državljanov; tovrstne dokumente, kot je ta resolucija, pa uporabljala tudi v vseh mogočih postopkih in ovirah, če bi se kakšna politična sila, recimo Levica, socialisti, odločila organizirati referendum zoper nakupe orožja, kot smo ga že. Tako resolucija, nevarna kot je, mislimo v Levici, da mora biti zaustavljena. Z našim stališčem pa se strinja tudi velika večina državljank in državljanov, ki po kakršnihkoli javnomnenjskih anketah odločno in ostro nasprotuje zapravljanju denarja za orožje. Še več, nasprotuje zapravljanju denarja za orožje celo v primerih, če kupovanje orožja razumejo po vladnih ideoloških uzancah; torej, da smo Nato paktu nekako zavezani, da bomo toliko in toliko denarja namenili za nove oklepnike. Grem sedaj po temah po vrsti. V stališčih poslanskih skupin smo lahko slišali, da smo se za Nato kot država odločili na referendumu že leta 2003. Res je, leta 2003 je bil referendum o vstopu v Nato pakt, torej referendum o Severnoatlantski pogodbi. Ampak iz te Severnoatlantske pogodbe niti iz takratnega referendumskega vprašanja ne izhaja prav nikakršno napotilo, kaj to pomeni za slovenske javnofinančne izdatke; torej, ali bomo s članstvom v Nato paktu kupovali oklepnike ali jih ne bomo. To ni bilo vprašanje, o katerem so se ljudje v tej državi kadarkoli izrekli na referendumu. To ni vprašanje, pri katerem so imeli ljudje v tej državi kadarkoli kakršnokoli pravico odločati in sodelovati pri sprejemanju odločitev. Sklicevanje na referendum iz leta 2003 je torej čisto in golo zavajanje, ki naj vzpostavi retoričen okvir legitimnosti, iz katerega izhaja − tako vlada zaveza po kupovanju orožja celo v višini 780 milijonov evrov, kot je zapisano v tistem Toninovem zakonu oziroma je v aktualni resoluciji še veliko bolj problematična številka: kar dodatnih 5 milijard evrov do leta 2035. 5 milijard evrov je ogromno, ogromno denarja. In vsak evro, vsak cent, ki ga namenimo za tuje vojaško-industrijske komplekse, je izgubljen za potrebe ljudi, ki jih imajo doma. Tu govorimo o javnem zdravstvenem sistemu, ki je že desetletja podhranjen in je bil v krizi že, preden je nastopila epidemija covida-19. Iz postavk tega javnega zdravstva bodo šli evri v nakupe novega orožja. Tu je potreba po tem, da izgradimo 10 tisoč novih javnih neprofitnih stanovanj, ker mladi ne morejo do svoje strehe in ne morejo do svoje emancipacije. Tudi za to bodo potrebna proračunska sredstva, ki jih ne bo, v kolikor bomo kupovali orožje. Seveda so tu potrebe starejših po posteljah in kakovostni oskrbi v domovih starejših občanov. Tudi za to bo zmanjkalo denarja, če bomo sicer omejene, zelo omejene vire Republike Slovenije namenjali za kupovanje orožja, še posebej v takem norem obsegu, kot ga predvideva ta resolucija. Navsezadnje pa je mednarodna vojaška industrija z vojaškim ustrojem posameznih držav tudi eden izmed največjih onesnaževalcev in pospeševalcev podnebnega zloma, preprečevanje katerega in prilagajanje na katerega pa tudi tako zahteva izdatno družbeno redistribucijo in izdatne investicije iz javnih virov, ki jih spet ne bo, če bomo sredstva namenjali za kupovanje orožja. Kar me pripelje do druge točke ‒ zakaj naj bi to orožje pravzaprav sploh potrebovali? Varnost, varnost, varnost, moramo si zagotoviti varnost, varnost je temelj vsega ‒ vse to poslušamo v kontekstu dejstva, da Slovenija sploh ni vojaško ogrožena. Nihče nas vojaško ne ogroža. Ne izgleda, da nas bo katerakoli izmed naših sosed ogrožala: srednjeročno, dolgoročno, navsezadnje so praktično vse članice Nato pakta oziroma vsaj prijateljske države. V prejšnjem mandatu smo neprestano v Levici izpostavljali, kako nas nihče v resnici vojaško ne ogroža oziroma da ti, ki vztrajajo pri tem, da se moramo pripraviti na stopnjevanje svoje varnosti, pojasnijo, kdo in kako točno nas ogroža. Nas bo Hrvaška napadla? Italija? Morda nevtralna Avstrija? Ali, bog ne daj, Madžarska, ki jo je vlada Janeza Janše spremenila kar v našega suverena, Republiko Slovenijo pa v vazalno državo Orbanovega režima? Pričakujete Orbanove oklepnike na slovenskih mejah pa da bodo vdrli čez? Slovenija ni vojaško na noben način ogrožena. Drugi argument v vojaški ogroženosti gre nekako v smeri spreminjajočih se mednarodnih varnostnih razmer oziroma mednarodnega varnostnega okolja. Kot da se globalno varnostno okolje spreminja kar samo od sebe, po neki božji volji, in ne, da ga dejansko spreminjajo zelo aktivno prav te države, od katerih bi mi zdaj orožje kupovali za uporabo na misijah, ki poganjajo oziroma so epitom tega spreminjanja mednarodnega varnostnega okolja. Mi orožja ne kupujemo zaradi sprememb v varnostnem okolju in prilagajanja na te spremembe v varnostnem okolju, ampak za aktivno sodelovanje pri spreminjanju tega varnostnega okolja. Če povem plastično, če povem konkretno, tako kot ambicij ne skriva tudi ta resolucija: udeležba Slovenije na misijah Nato pakta, tudi 10 tisoč kilometrov stran izven meja naše domovine, naj bi se še povečala in naj bi se še stopnjevala. Orožje, ki se kupuje, od oklepnikov naprej, od havbic, topov, ki so očrtani v tej resoluciji, ni namenjeno kakršnikoli obrambi domovine, ampak je namenjeno ravno sodelovanju na teh na teh misijah. Kakšne te misije so, smo lahko v zadnjih 20 letih, če ne prej, krepko občutili. S tem ko so, naš menda največji zaveznik, Združene države Amerike destabilizirale praktično celo regijo od Maroka do Irana in povzročile z okupacijo Afganistana, z napadom na Libijo, z napadom na Irak in tako naprej največjo begunsko krizo po drugi svetovni vojni. Namesto da bi slovenska oblast logiko obrnila in skrbela za blaginjo lastnih državljank in državljanov, je raje investirala v opremo za ubijanje. In slovenska življenja, ki sodelujejo pri tovrstnih destabilizacijah, tudi okupacijah nekih tujih držav v imenu nekih čisto tretjih interesov – natančneje, v imenu zahodnih multinacionalk,− ki si želijo podrediti globalne surovinske baze tudi v državah, kjer režimi sodelovanju z Wall Streetom, recimo, niso niso naklonjeni in kjer se ne da priti skozi na mehak način, z mehko diplomacijo, s pritiski in podkupninami, tam seveda zapoje orožje in oborožena intervencija na čelu, kot rečeno, z Združenimi državami Amerike, k tovrstnemu nečastnemu igranju globalnega policaja pa bi slovenska oblast še močneje rada prislinila zraven tudi Slovensko vojsko, slovenska življenja in slovenski denar. Tudi to je nekaj, kar v Levici odločno in kategorično zavračamo, in tudi to je nekaj, kjer se velika večina državljank in državljanov strinja z nami. Ne glede na to, koliko koalicijska vrsta ali vladni predstavniki frazarijo o tem, da se vojaške kapacitete gradijo za obrambo domovine, preprosto ne moremo spregledati, da je zelo jasno napisano v praktično vseh doktrinarnih dokumentih in strateških dokumentih in ne vem kaj še vse, ki jih imamo, da naj bi kar 50 odstotkov slovenske vojaške strukture bilo zgrajene na način, da se lahko zelo hitro organizira in premesti za delovanje v tujino. To ni vojska za obrambo domovine, to je vojska za okupacijo tujine. Še več, niti ne za to, da bi imela ta država karkoli od tega, čeprav je kakršnokoli okupiranje tujih držav narobe že samo po sebi − ne! Samo zato, da se bodo zahodni finančno-industrijski baroni lahko polastili naravnih surovin, ki sicer pripadajo državam in njihovim prebivalcem v tretjem svetu. Poglejmo samo, kako naj bi se popolnila aktualna intenca ene oziroma prve srednje bataljonske skupine. Jedro te bataljonske skupine predstavljajo oklepniki, natančneje za 412 412 milijonov evrov oklepnikov, ki se jih ravno sedaj kupuje. To ni vojaška tehnika, ki bi bila zmožna kakršnekoli smele obrambe nacionalnega teritorija. To je namenska vojaška tehnika, primerna za pustinje Bližnjega vzhoda oziroma za vozakanje po državah globalnega juga, seveda kot neka pomožna milica za frontnimi črtami, pometanje in lovljenje miši, potem ko so zapele ameriške bombe in ameriški topovi, in za prav čisto nič drugega. Ti oklepniki nimajo nobene drugačne funkcije. Lepo vas prosim, boxerji so 36-tonske pošasti, ki ne morejo čez polovico te države, ki je gozdnata, gozdne vlake ne prenesejo tovrstnega vozila, ker so taka vozila preširoka in pretežka, ne morejo čez Jelovico in Pokljuko. In potem, kaj reče na obravnavi te naše referendumske pobude državni sekretar na odboru? Ja, saj Slovenija ni samo Pokljuka in Slovenija ni samo Gorenjska. Ja, super! Mislim! Celo če predpostavim zelo trapasto idejo, da bi se Slovenija znašla pod kakršnimkoli klasičnim vojaškim napadom. Kaj je povedal gospod državni sekretar? Sorry, nimamo oklepnikov, ki bi bili zmožni čez slovenske gozdove in ki bili zmožni operirati na Gorenjskem, zato Gorenjske ne bomo branili. Nekako tako je strukturiran njegov argument od začetka do konca – seveda, če privzamemo kakršnokoli resnost sicer absurdnega konteksta, to moram poudariti. Dodaten argument, zakaj naj bi potrebovali za 5,6 milijard orožja, te oklepnike, pa pospešeno sodelovanje na misijah, je tudi − in to je zelo dobro slišati −, kar je navedel predstavnik Nove Slovenije v podajanju podajanju svojega stališča, češ kako se to varnostno okolje spreminja na način asimetričnega vojskovanja, hibridnega vojskovanja, pa terorizma in kibernetske varnosti. Mislim, pa kaj mi kupujemo s tem denarjem? Oklepnike. Prosim, povejte mi, koliko hekerjev do zdaj so še oklepniki ustavili? tu se pokaže vsa kognitivna disonanca vladnih argumentov in strašenje ljudi pred namišljenimi grožnjami in tem, za kaj dejansko gre: za kidanje, metanje proračunskega denarja Republike Slovenije nekim tujim vojaško-industrijskim kompleksom. In prav čisto nič drugega. Seveda na škodi bodo ljudje v tej državi. V Levici mislimo, da morajo imeti možnost izrekanja o investicijskih prioritetah in usmeritvah, kam naj gremo kot dvomilijonska skupnost, na referendumu. To je nekaj, česar aktualna oblast na noben način ne želi prenesti in ne želi slišati. O tistem famoznem Toninovem zakonu, 780 milijonov za orožje, smo − če se spomnite, kolegice in kolegi − najprej napovedali posvetovalni referendum, potem se je oholo odzval obrambni minister Tonin, rekši, ja, če pa Levica misli resno, potem pa naj zahteva naknadni zakonodajni referendum, ki je obvezujoč, ne zgolj ne zgolj posvetovalnega. In smo ga! Kaj se je potem zgodilo? Vlada je referendum prepovedala. In ni ga prepovedala nam, stranki Levica ali poslancem Levice, prepovedala ga je ljudem v tej državi, ki imajo precej močna občutja in močno mnenje na to temo. Dejstvo, da smo zbrali zgolj v enemu tednu 30 tisoč podpisov sredi zimskega mraza, sredi epidemije, je dovolj zgovorno. Ljudje vašega zapravljanja denarja za orožje nočejo ne v posebnemu zakonu, ne v proračunu in še najmanj v resoluciji, ki to cifro zapravljanja dviguje na več kot 5 milijard evrov do leta 2035. Prav enako je tudi ljudsko zavračanje vašega kobajagi militarizma, s katerim odpirate vrata uvedbi naborništva v tej resoluciji, pa zraven še prepletate vojaške vsebine, ideološko pranje možganov ‒ saj ne gre za nič kaj drugega ‒ za siceršnjimi šolskimi vsebinami. »Ne, ne, ne, ne, ne! Ta resolucija ne pomeni militarizacije«, hiti razlagati in objasnjevati vlada Janeza Janše. Ja, vlada res pravi, da ne gre za militarizacijo družbe, potem pa hkrati njena media za Ministrstvo za obrambo dela raziskavo o tem, če bi ljudje podprli, da se vojaški tabor uvede kot obvezna vsebina v predmetnike srednjih šol in fakultet. Ja, kaj pa je to drugega kot militarizacija!? Mislim … Tu se znova izkazuje, kako vladni argumenti preprosto ne ustrezajo realnosti in ne opisujejo tega, kar naj bi se dejansko dogajalo. Eden izmed vladnih argumentov za zavračanje referenduma je tudi, da smo pri svojih obrazložitvah v Levici zavajajoči, da recimo, ko izpostavljamo sodelovanje Slovenije v misijah, da se osredotočamo na Nato pakt, pozabljamo pa na misije v Organizaciji združenih narodov. Ja, seveda, zaradi tega, ker so ama vse misije, v katere je vključena Slovenska vojska, take, da servisirajo zahodni imperializem, ne pa mednarodnega mira. Lahko pogledamo konkretne številke iz sredine letošnjega leta, ko so v misijah sodelovali 303 pripadniki in pripadnice Slovenske vojske. Kje in kako so bili razporejeni? 269 jih je delovalo v operacijah Nato pakta, to je Bosna, Kosovo, Irak, Latvija, potem pa še trije direktno v ameriški operaciji v Iraku, ki jo bodo sedaj ravno tako speljali pod okrilje Nato pakta. Tu imamo torej skupno 272 pripadnic in pripadnikov. 28 pripadnic in pripadnikov sodeluje v operacijah Evropske unije, tudi Bosna, Mali, Italija, in potem so trije, zgolj in samo trije, ki sodelujejo v operacijah Organizacije združenih narodov. Se pravi, od 303 pripadnic in pripadnikov na misijah sodeluje 272 ljudi v operacijah Nato pakta oziroma 90 odstotkov. Potem so tu operacije Evropske unije 9 odstotkov, operacije Organizacije Združenih narodov en odstotek. Kdo torej zavaja v svojih stališčih? Je to res Levica, ki opozarja, da ta resolucija predvideva še stopnjevanje udeležbe na mednarodnih misijah in zelo jasno piše tudi, da ne gre za mirovniške operacije Združenih narodov, ampak tudi za druge mednarodne povezave, konkretno za Nato pakt? Še te operacije Evropske unije, ki so zavedene, niso nedolžne. Poglejmo samo, kaj se dogaja v Maliju. V Maliju gre za sodelovanje pri utrjevanju imperialne nadvlade, popolnoma enako kot v Afganistanu, le da so interesi, ki se jih servisira, ne ameriški, ampak francoski. Interesi francoskega imperializma, ki se izvaja pod dežnikom Evropske unije, tako kot so se operacije v Iraku in Afganistanu izvajale pod dežnikom Nato pakta. Simpatij do tovrstnega globalnega delovanja ta vlada ne skriva. To je zelo jasno napisala in opisala tudi v aktualni resoluciji, seveda ljudje v tej državi pa naj prispevajo svoj davčni denar in svoja življenja za to, da se te politike za tuje korporacije in tuje interese potem izvaja. Hvala. Hvala lepa. Razpravo poslancev začenja Boštjan Koražija, za njim bo razpravlja Jožef Horvat. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Zadeva je res jasna, dejansko se o tako pomembnih zadevah, kot so takšne resolucije, kot je ta, ki jo imamo danes na mizi, bi dejansko zmeraj moral biti res dosežen tisti družbeni konsenz, ki bi se lahko dosegel tudi na praven referendumu – po mojem mnenju, na pravem −, ampak tudi na posvetovalnem, da se vidi oziroma tudi doseže mnenje oziroma tudi, kaj si ljudje želijo oziroma kaj so v bistvu prioritete vseh naših državljank in državljanov. Tisti, ki smo dosti na terenu, ljudje imajo res velike in tehtne pomisleke glede nakupa orožja, ker vidijo, da v resnici se ne kupuje oziroma tudi ne opremlja vojske v smislu, da bi se opremljala Slovenska vojska, ampak se v bistvu res nakupuje orožje. In to je pač velika razlika. Tudi ta resolucija je spet je spet ena izmed resolucij, ki daje bistveno večji poudarek na nakup orožja in sodelovanje v teh ostalih operacijah, sploh Nata, ne pa toliko na sam poudarek Slovenske vojske v smislu

da je v bistvu v osnovi že ta vojaški proračun oziroma proračun za Ministrstvo za obrambo oziroma ti izdatki, ki gredo za orožje, se v osnovi 1 : 8 z ostalimi izdatki, sploh ko primerjamo to z zdravstvo, kar seveda ne drži. Pa bom povedal, zakaj. zakaj. Prvič, za investicije v zdravstvu je v proračunih za leto 2021 do 2023 namenjenih le 360 milijonov evrov ali 36 odstotkov manj kot za investicije v vojski, za katere bo pa šlo 491 milijonov. V to pa niso všteta investicijska sredstva Morsa. Potem drugič. Po zadnjih uradnih podatkih Eurostata oziroma klasifikacije COFOG

Sicer pa ni vprašanje, kaj je pravično, ampak v bistvu kaj je potrebno. In dejansko, poglejte, situacija, ki nas je prisilila k temu, da se ukvarjamo dnevno, na dnevni bazi s tem zloglasnim koronavirusom, ki upam, da ga bo čim prej konec, dejansko ne razumejo, zakaj se v takšni veliki meri daje poudarek na nakup orožja. Vsi se zelo dobro spomnimo tiste seje, ko smo razpravljali o nakupih tistih poškodovanih oziroma vozno nesposobnih oshkoshih, ki so prijadrali dobesedno v pristanišče Koper. K temu vsemu, kar se dogaja, so takšne stvari samo še iskrica v nekem negodovanju in tudi v bistvu nestrinjanje s samo politiko ne samo te vlade, ampak tudi Ministrstva za obrambo. Se pravi, da se povečujejo izdatki tam, kjer tudi ljudje oziroma ljudstvo misli, da se ne bi smelo oziroma da bi lahko počakalo. Zdaj, Zdaj, kar se tiče tudi zdravstvenega sistema, teh primerjav, je tudi treba razumeti, ko govorimo o primerjavi obeh sistemov, se pravi zdravstveni sistem in vojska, da v je zdravstvu zaposlenih okrog 46 tisoč ljudi,

če se prav spomnim. Ampak je zdaj tudi upadlo, kar precej je umanjkanja glede te rezervne enote. Dejansko od februarja 2020 do septembra letos se je število pripadnikov stalne sestave znižalo za 12, število rezervistov pa povečalo za 30, ampak spet je to nihanje oziroma so zadeve takšne, kot so. Kot rečeno, izdatki, ki se trenutno dajejo v bistvu za nakup orožja, o teh izdatkih bi bilo potrebno ne samo širše razpravljati, ampak tudi širše odločati.

katere se nas vseh tičejo. Tudi dejstvo je, da ko govorimo o izdatkih iz državnega proračuna, ko govorimo o izdatkih za ministrstva, pa naj bo to Ministrstvo za obrambo ali kakršnokoli drugo, v bistvu je treba razumeti, da govorimo o našem skupnem denarju. Ko gre za tako velike izdatke, bi morali seveda ljudje imeti možnost odločanja in tudi vplivanja na odločitve, ki jih v imenu ministrstva sprejme minister ali pa celo v imenu Vlade predsednik Vlade. Seveda bom podprl ta razpis posvetovalnega referenduma, ker želim, če želimo to državo pripeljati v neke normalne tirnice demokracije, ki jih je trenutno malo, smo iztirili iz te stvari, bo potrebno razumeti, ne samo da je potrebno upoštevati voljo ljudstva, ampak da v bistvu volja ljudstva je edina, ki se mora upoštevati, da ne bo na nekih parcialnih odločitvah, ki si jih marsikdo tako ali drugače razlaga. To ne bo šlo v nedogled, ker ne samo da se nam krči oziroma da tudi usiha državni proračun in finance, za katere smo se tudi vsa ta leta koliko toliko kar precej borili, treba je iskreno povedati tudi glede našega zadolževanja, se lahko preveri in pove,

Hvala bogu, Slovenija je varna država in mi v Novi Sloveniji razumemo, da je aktualna politika oziroma vsakokratna politika dolžna, da to varnost zagotovi tudi generacijam, ki prihajajo za nami. Kaj bo jutri, ne vemo. Vemo pa to, kar sem zdaj razbral iz stališč in pogovorov predstavnikov poslanskih skupin, da se racionalni, hvala bogu, večinski del tega državnega zbora ostro distancira od Levice pri tem iracionalnem Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Temu posvetovalnemu referendumu mi v Novi Sloveniji namreč ostro nasprotujemo. Zdravstvo, kultura, razvoj ali vojska, izbira je lažna; izbira je lažna, hinavščina referendumov in Levice pa resnična. To že kakšno leto berem v spletnem časopisu 24ur.com, tega si nisem jaz izmislil, to tam beremo, lahko preberete. Gospe in gospodje, v političnih razpravah predvsem tako imenovanih nasprotnikov oboroževanja je argument, da je Slovenija varna in mirna država, brez jasnih in neposrednih virov ogrožanja pogosto uporabljen oziroma zlorabljen v utemeljevanju nasprotovanja izdatkov za obrambo. Varnost Republike Slovenije in s tem povezano blaginjo njenih državljank in državljanov redno potrjujejo takšni in drugačni globalni indeksi, ki Slovenijo uvrščajo v sam vrh najvarnejših in najmirnejših držav. Obdobje vojnih konfliktov, ki so se še nedavno odvijali v naši neposredni soseščini, se zdi oddaljeno in le še predmet zgodovinskega proučevanja. O varnosti in obrambi v okviru javni diskusiji slišimo redko, pa še takrat najpogosteje ne dosegajo nivoja poglobljenih in strokovno podkrepljenih razprav. Jasno je, da je percepcija ljudi, ki smo v globokem miru, kjer je možnost izbruha spopadov nepredstavljiva. Področje varnosti in predvsem obrambe je odmaknjeno od državljanov, pomaknjeno v sfero političnega tekmovanja, javnost pa je ob vsakršnem poskusu urejanja in modernizacije obrambnega sistema bombardirana, zastrupljena s polresnicami in populističnimi zavajanji glede nerazumnosti vlaganj v varnost in obrambo. Slednjo se pogosto prikazuje kot nepotrebno in nepomembno potrošnjo javnega denarja, pri čemer se ali načrtno zavaja ali pa dejansko ne razume pomena pomena obrambnega načrtovanja in sodobne vloge oboroženih sil. Nekaj je zagotovo tudi umetnega ustvarjanja afer za potrebe aktualne politike, ki pa imajo žal dolgoročen vpliv na percepcijo javnosti ter odnosa do obrambnega sistema in njegove vloge. Ključno je, da vprašanje varnosti in obrambe ni tako preprosto, enoznačno ali črno-belo, kot ga v politično zaznamovanih zapisih slikajo nekateri najbolj zagrizeni nasprotniki krepitve slovenskega nacionalnovarnostnega sistema. Obramba in varnost nista zastonj. Četudi bi marsikdo želel verjeti, da bo Evropa še naprej lahko uživala v koristi tako imenovane mirovne dividende, nas mednarodno varnostno okolje usmerja k bolj realističnemu premisleku in preskoku v našem odnosu do varnosti in obrambe, s tem pa tudi obrambnih izdatkov. Slednje velja tako za zaveznice kot tudi za nevtralne težave, s katerimi se želi pogosto primerjati s Slovenijo. Še več. Tako z ekonomskega kot socialnega in družbenega vidika je moč trditi, da bi oborožena nevtralnost predstavljala znatno večje breme za Republiko Slovenijo in državljane kot naše članstvo v Severnoatlantskem zavezništvu. Ne gre spregledati, da nam zavezništvo omogoča, da svojo varnost zagotavljamo pod okriljem kolektivne varnosti. Za to kolektivno varnost smo se že davno odločili 23. marca 2003. Takrat so tisti, ki so prišli na volišče, z dvotretjinsko večino ali bolj točno, 66,05 procenta volivcev se je takrat odločilo za vstop Slovenije v Nato. Mislim, da ni korektno, da vsake toliko časa ljudi napadamo in sprašujemo o tem, kar so se že odločili. Slovenska vojska in slovenski obrambni sistem predstavljata enega od ključnih temeljev naše državnosti in sta nepogrešljiv element zagotavljanja varnosti in blaginje državljank in državljanov Republike Slovenije. Četudi se Slovensko vojsko v delu slovenskega političnega okolja vse prepogosto prikazuje predvsem kot nepotrebno breme in strošek na račun splošnega razvoja države, pa je potrebno zavedanje, da je prav slednja eno izmed ključnih zagotovil dolgoročnega razvoja, napredka in blaginje države. Slednje tudi v luči temelja, da smo kot suveren subjekt, ki prispeva svoj delež skupni varnosti, prepoznani v širšem okolju, ki je ključno za našo celovito blaginjo. Žal se tega prepogosto zavemo šele v krizah in izrednih stanjih, ko prav pripadnice in pripadniki Slovenske vojske nesebično in človekoljubno priskočijo na pomoč v reševanju življenj in zagotavljanju varnosti. Le želim si lahko, da bi v javnih razpravah o prihodnosti Slovenske vojske in slovenskega obrambnega sistema prevladali strokovnost, preudarnost, konstruktivnost in predvsem spoštovanje; spoštovanje pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ki dnevno delujejo v službi domovine. Zato potrebujejo in si zaslužijo našo podporo ter predvsem sodobno in varno opremo, oborožitev ter napreden in ustrezno urejen obrambni sistem, ne zaradi katerekoli politične opcije, voditelja ali svetovnega nazora, ampak zaradi potrebe po skupnem zavedanju, da sta varnost in suverenost Republike Slovenije temeljni vrednoti, za kateri si moramo prizadevati vsi skupaj. Obramba in varnost države ne smeta biti predmet političnih igric. Zapisane dolgoročne ambicije glede prihodnosti Slovenske vojske pa morajo biti dovolj preudarne, premišljene in vzdržne za vsakokratno politično elito.

Hvala za besedo, predsedujoči. V Levici želimo, da namesto oklepnikov okrepimo zdravstvo in da imajo ljudje pravico do referenduma in demokracije ‒ to nas v očeh parlamentarne desnice naredi za skrajno levico. Jaz bi dejal, da je resnica prej obratno; če imajo ljudje potrebo po boljšem zdravstvenem sistemu, bi morala država prednostno investirati v ta zdravstveni sistem. To je stališče, ki je normalno, to je stališče, ki ga deli tudi velika večina državljank in državljanov. Vam bom povedal, kaj je pa primer skrajne politike, skrajno desne politike, če smo točni; to, da imamo v državi več kot 250 tisoč ljudi, se pravi, več kot četrt milijona ljudi, ki živijo pod pragom tveganja revščine, oblast pa kupuje oklepnike za 412 milijonov evrov. To je skrajna politika, to je skrajno desna politika! Omenjam zaradi tega, ker se je očitno desni blok odločil za retorično strategijo, s katero želi Levico žigosati kot skrajno, ne pa kot to, kar je dejansko na stvari, da smo glasniki državljank in državljanov, ki večinsko zavračajo to, da država meče sicer omejene vire za neke tuje vojaškoindustrijske komplekse, namesto da bi jih investirala tja, kjer so zares potrebni: v infrastrukturo, razvoj, socialno solidarnost in tako naprej. Zakaj referendum o resoluciji, ki sicer ni zavezujoč dokument? Mislim, da je argument, ki smo ga ravnokar slišali, še najboljša zavrnitev vladne trditve: »Poglejte, kaj vse nasprotniki referenduma danes pravijo o tistem referendumu za vstop v Nato pakt leta 2003.« Leta 2003 so se ljudje res odločali o vstopu v Nato pakt, na kar pa ni bilo pripeto nikakršno vprašanje o orožju, oklepnikih, še več stopnjevanje slovenskih fantov in deklet na misijah v tujini in podobno. Ampak to desne politične klase niti najmanj ne zmoti pri argumentaciji, da, ja, saj ljudje so se že leta 2003 izrekli, torej bomo danes vrgli 780 milijonov v oborožitev, čeprav ena stvar nima zveze z drugo stvarjo. Natančno na enak način želi Vlada zasukati argument z resolucijo, ki se jo sprejema sedaj, torej o oboroževanju in delovanju Slovenske vojske do leta 2035. Resolucija bo služila kot argumentacijska, tudi pravnoformalna podlaga v določenih postopkih, zato da bodo birokrati na Ministrstvu za obrambo vsakič, ko bodo želeli kupiti nove vojaške igračke za generale, trdili in argumentirali, kako smo vendarle mi, poslanci, predstavniki ljudstva v Državnem zboru to usmeritev že blagoslovili in kaj se sedaj mi v Levici zaletavamo v izvršeno dejstvo, če je bil pa vendarle družbeni konsenz s sprejemom te resolucije že dosežen. Popolnoma enako kot danes v razpravi in v argumentih zlorablja referendum iz leta 2003, zato da odreka referendum ljudem v letu 2021. Predhodni govorec iz Nove Slovenije, poslanec Horvat, je veliko v svoji razpravi povedal, kako mi v Levici v naših argumentih zavajamo, kako smo netočni. Zanimivo in zgovorno je, da v vseh svojih ožigosanjih, kako nismo točni in kako zavajamo, očitka na noben način povedal konkretno. Kje točno mi zavajamo? Kje točno smo mi nekorektni? / oglašanje je naša standardna politična usmeritev za miroljubno sobivanje v svetu in prednostno investiranje v potrebe ljudi, ne pa v apetite dobičkov tujih vojaškoindustrijskih kompleksov, pri tem pa se naslanjamo v konkretnem primeru na vsebine, ki so zapisane v dani resoluciji in ki jih vidimo kot problematične. Prav čisto nič drugega. Tu ne gre za nikakršno zavajanje, ampak za čisto resnico. Orožje, ki se kupuje in ki ga želi ta resolucija napihniti v debelih 5 milijard evrov do leta 2035, se na noben način ne kupuje za obrambo domovine, kupuje se za okupacijo tujine. To so havbice in to so predvsem oklepniki, okoli katerih naj bi bile zgrajene sile Slovenske vojske. Ti oklepniki so kot vojaška tehnika v resnici zelo omejeno uporabni. Uporabljajo se lahko predvsem za igranje pomožne milice v okupacijah državah globalnega juga. Taka vloga je predvidena za Slovensko vojsko v okvirih Nato pakta, torej kot pomožne sile ekspedicijskega korpusa, ki naj okupirajo države, kot je to Afganistan, ki ne sodelujejo pri razsuvanju držav, kot je to Irak in tako naprej. V vojaško-tehničnem smislu so oklepniki v resnici glineni golobi, če želite še ta argument. Poglejte samo, kaj se je z oklepniki dogajalo v zadnjemu konfliktu v Gorskemu Karabahu. To so lahke tarče za kakršnokoli aviacijo, tudi za improvizirana eksplozijska sredstva, in jih v resnici za kakršnokoli resno vojskovanje v klasičnemu smislu same po sebi nimaš kaj prida za uporabiti. Sploh jih pa niti ne moreš uporabiti za delovanje na teritoriju Republike Slovenije, kjer je polovica države gozd, ti oklepniki so pa preširoki in pretežki za to, da bi se peljali čez ta gozd, kar je argument, ki morda celo najbolj frustrira vojaške birokrate na Ministrstvu za obrambo zaradi tega, ker vejo, da ga na noben način ne morejo obrniti, na noben način ga ne morejo »naspinati« in nakupe teh oklepnikov ubraniti s trditvami, da naj bi službovali državljankam in državljanom doma. Linija, ki jo prav tako lahko poslušamo v obrambi orožja s strani cele Nove Slovenije, očitno, in njenih ministrov in njenih poslancev, je tudi da ne, ne, ne, saj mi ne dajemo denarja zgolj za orožje oziroma za Slovensko vojsko, kot oni tem nabavam orožja neposrečeno rečejo. Mi pravimo, da je sočasno potrebno investirati v vse podsisteme, da moramo investirati v zdravstvo, ne le v orožje, in da ta vlada to počne z veliko, veliko žlico in da nikogar ne pušča zadaj. No, lahko pogledamo nekaj številk. Za investicijo v zdravstvo je v proračunih 2021–2023 namenjenih 360 milijonov evrov, to je 36 odstotkov manj kot za investicije v vojski − 491 milijonov evrov. Lahko primerjamo tudi ta znesek s specialnim zakonom, ki bo v naslednjih nekaj letih namenil 780 milijonov evrov za orožje, ki ga ‒ še enkrat poudarjam – niti ne potrebujemo. Celo, če bi orožje kupovali, je to orožje, ki se ga kupuje, neprimerno, da z njim karkoli delamo na teritoriju teritoriju Republike Slovenije. Lahko pogledamo še druge številke. Samo za oklepnike boxer 8 krat 8 naj bi šlo 412 milijonov evrov, kar je več kot tri leta proračunskih investicij v zdravstvu − številko sem že prej povedal, je 360 milijonov evrov. To je tudi več kot bo evropskih sredstev na voljo iz Nacionalnega programa za okrevanje in odpornost v letih 2021‒2026 , kjer je številka postavljena na 225 milijonov evrov. Lahko te primerjave vlečemo še naprej. Letalo spartan na primer 72 milijonov evrov, v Nacionalnem programu za okrevanje in odpornost predvidenih 60 milijonov evrov do leta 2026. Pri tem naj opozorim, da je izhodiščni znesek, s katerimi je operirala Vlada, strošek letala spartan postavilo na 50 milijonov evrov, potem se je pa praktično čez noč podražil za 20 milijonov evrov. Propagirala ga je tudi kot dvonamensko tehniko, kot letalo, ki naj pomaga pri gašenju požarov v tej državi, potem je pa, čeravno se je letalo podražilo za 20 milijonov evrov, kupila takega brez gasilskega modula. glih helikopter za Natove večnacionalne specialne sile, ki so ravno tako vpisani v Toninov orožarski zakon, strošek teh helikopterjev naj bi bil 50 milijonov evrov – dva helikopterja. Primerjamo to z nadgradnjo bell 412, ki pa je dejanska dvonamenska tehnika, ki servisira gorsko reševanje in še kakšno civilno potrebo v tej družbi. Ta znesek je 31,7 milijona evrov. Se pravi 50 milijonov evrov za dva helikopterja za Natove specialce in 30 milijonov evrov za floto helikopterjev bell 412, ki so dejansko koristni za potrebe državljank in državljanov znotraj Republike Slovenije. Mislim, da so te številke zelo zgovorne, in mislim, da zelo zgovorno kažejo, zakaj bi kazalo na referendumu zavrniti to resolucijo. Nazadnje pa tudi, zakaj se Vlada kot hudič križa elementarne demokraciji in referendumov tako zelo otepa, ker ljudje v tej državi niso neumni in ker vedo, da je vsak evro vržen za orožje, izgubljen za njihove oziroma naše skupne potrebe na zdravstvenem področju, stanovanjskem področju, socialnem področju in tako naprej. Čisto za zaključek, ker mislim, da je to sicer sekundaren argument, pa vendarle zelo poveden, pa naj izpostavim še, da v nobenem poslu ni tako velikih korupcijskih tveganj, v nobeni investiciji ni tako velikih korupcijskih tveganj, kot je to pri nabavah orožja. Ne le pri nas, to velja globalno, ampak za domač teren in za domač kontekst praktično ni bilo večje nabave orožja v tej državi, kjer ne bi šle stvari narobe; bodisi na način nesmiselnega zapravljanja denarja in nesmotrnega investiranja bodisi do čisto odkritih koruptivnih poslov, kot je bila recimo to afera Patrie, kjer je prva Janševa vlada želela zaslužiti in si je rezala svoj kos kolača, svoje provizije. Točno tako lahko potek stvari pričakujemo tudi pri nakupu oklepnikov aktualnih in še tistih, ki so projicirani v prihodnost, kaj šele pri havbicah. Poglejmo zgolj, kako je šla ta zgodba z oklepniki, kar se tiče stroškov. Prvič se je nabava oklepnikov pojavila v proračunskem memorandumu leta 2018−2019, kjer so bili ocenjeni na 207 milijonov evrov, to je za 56 oklepnikov. oklepnikov. Potem je pa kmalu zatem takratni sekretar na Ministrstvu za obrambo gospod Miloš Bizjak dal intervju za Slovensko vojsko, kjer je številko magično popravil navzgor in govoril o 250 milijonih evrov za teh 56 oklepnikov. V prejšnjemu mandatu smo nato zadnje dni takratne Cerarjeve vlade dobili na mizo sporazum OCCAR, ki je za oklepnike predvideval še višjo številko: 306 milijonov evrov. No, danes smo pa pristali na tem, da bomo kupili niti ne 56 oklepnikov, ampak manj, 45 oklepnikov 8 krat 8 za 412 milijonov evrov. Kako mislite, da se bodo stopnjevali stroški nabave ostale vojaške tehnike – natančno tako, kot se je to dogajalo z oklepniki, in se bo dogajalo še naprej, ko je cena zrasla z 207 milijonov evrov tokom nekaj let na 412 milijonov evrov, in vam povem, da ne zaradi inflacije. Če vzamem v roke dogajanje na področju nakupa oklepnikov 4 krat 4, razvpiti ameriški oshkoshi, vidimo popolnoma enako zgodbo, kot se dogaja na na področju oklepnikov 8 krat 8; natančneje, aktualnih oklepnikov boxer. Prva številka, prva cena, ki smo jo dobili za oshkoshe 4 15 milijonov evrov, zadnja cena skoraj 40 milijonov evrov ‒ za tistih nekaj vozil, ki jih je nato minister Tonin nekaj mesecev nazaj prevzel v nevoznem stanju. Sem gre denar državljank in državljanov. V nevozne oklepnike! In bo šel v še veliko večjem obsegu, če bo ta resolucija sprejeta, bo predstavljala podlago za nadaljnje stopnjevanje militarizma, sodelovanja slovenskih fantov in deklet na Natovih misijah za okupacijo tujine, pa seveda največja stvar, glavni del, za orožje naj bi se strošek stopnjeval preko 5 milijard evrov do leta 2035.

niti ne želim pri tej tako resni vsebini imeti vaj iz logopedije. Bi pa bilo dobro, da ljudem povemo natančne številke. Rekli ste – in vaš kolega – 360 milijonov evrov za zdravstveni sistem. zdravstveni sistem vsi plačujemo, tudi midva, je tam približno zdravstvena blagajna okrog 3 milijarde in pol. No, hvala bogu, da nimamo obrambne blagajne, ker je, hvala bogu, ne potrebujemo. Je pa dejstvo, da pri tem, kar poslušamo praktično to leto, ugotavljamo nekaj – da se zgodovina ponavlja. 15. maja 1990 je general podpolkovnik Ivan Hočevar na podlagi protiustavnega ukaza Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo in navodil Vojaškega sveta SFRJ ukazal premestitev orožja Teritorialne obrambe Republike Slovenije – beri, razorožitev. Danes, 30 let, odkar imamo samostojno državo, se dogaja pravzaprav nekaj podobnega, tokrat s strani Levice – razorožitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlagatelj Miha Kordiš, izvolite, imate besedo. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala. Samo da to razčistim. Nisem govoril o javnem zdravstvenem sistemu, ko sem govoril o 360 milijonih evrov, ampak o investicijah v zdravstvo. To so pa postavke Ministrstva za zdravje, ki so namenjene v to področje, in nikakor ne moremo primerjati celotnega zdravstvenega področja z zdravstveno blagajno na čelu s postavkami Ministrstva za obrambo. Kar lahko primerjamo, so investicije na zdravstvenem ministrstvu in investicije na obrambnem ministrstvu. In tu lahko vidimo, da je vlada Janeza Janše na čelu s stranko Nova Slovenija ter ministrom Toninom trdno zavezana razmetavanju denarja za orožje, veliko bolj sproščeno pa obravnava potrebe državljank in državljanov po kakovostni obravnavi v javnem zdravstvenem sistemu.

Gospe poslanke, gospodje poslanci! Predlog oziroma ideja za razpis posvetovalnega referenduma o dokumentu, ki se mu pravi resolucija, je svoje vrste politična invencija, ki vnaša novo dimenzijo v lepote demokracije na slovenski način. Hkrati pa provocira tudi čisto konkretno vprašanje ‒ ali v tej državi res lahko funkcionirajo samo še trivialnosti? Kakorkoli, odločitveno dilemo v zvezi z razpisom posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske določata dve nasprotujoči si, čeprav morda v presežnem pomenu tudi dopolnjujoči se, logiki. Prva je vključujoča logika, ki povezuje. Njeno osnovno načelo lahko zapišemo s formulo a ali b, kar lahko pomeni tudi a in b. Druga pa je izključujoča logika, ki ločuje. Njena formula je a ali b, kar pa ne more pomeniti a in b. Vsaka od teh dveh logik ima svoje prednosti in slabosti. Osebno se kajpada veliko bolj zavzemam za prvo, vključujočo logiko. Čeprav se nam včasih zdi, da zgodovina teče po svojih poteh in, kot so rekli stari stoiki, da usoda voljnega vodi, nevoljnega pa vleče, sem prepričan, da je tudi od nas samih odvisno, katera miselna ali civilizacijska logika bo prevladala pri današnji odločitvi, pa tudi pri prihodnjih odločitvah. Ob besedah o orožju in ločevanju duhov prepogosto spregledamo tisto boljšo, prijaznejšo varianto: kdor ni proti nam, je za nas. Čeprav tudi ta misel ni povsem brez nestrpnosti oziroma implicitnega nasilja do tistih, ki v nekem sporu ali dilemi nočejo biti ne za ne proti, ampak so pač drugje. Da bi vojska preživela, mora država skrbeti za svoje vojake. Vojaški profesionalci hočejo časten poklic; poklic, katerega opravljanje se plača. Pripadniki vojaške sile iščejo eksistenčni smisel, toda brez izgledov, da ga najdejo. Za njih je obramba domovine brezvredno klepetanje nosilcev političnih odločitev, tistih nosilcev političnih odločitev, ki ne vedo, da se domovina brani predvsem z obrambo vojaške profesije, nje pa skorajda ni več. Ni sistema, ki bi nudil varnost poklicnim vojakom. Vsak dan vojsko zapuščajo. Vse to se dogaja zavoljo slabega finančnega stanja, neprofesionalizma, pa tudi zavoljo ponižujočih delovnih pogojev. Sodobne oborožene sile vse bolj zapuščajo tradicionalno vlogo odvračanja od mogoče agresije in vodenja vojne. Postajajo dejavnik regionalne in širše varnosti skozi oblike mednarodnega vojaškega sodelovanja in zavezništev ter sodelovanja v različnih mednarodnih operacijah in skupnih vojaških vajah. Oborožene sile prav tako dajejo podporo civilnim institucijam v kriznih razmerah, kakršne so denimo elementarne nesreče ali druge nesreče velikega obsega. Kolegice in kolegi, take vrste teoretična idila je morda prisotna kje drugje. V Slovenski vojski pa je na delu nevarno sistemsko opotekanje, spodrsavanje in propadanje. Kaj pravzaprav poklicni vojaki zahtevajo? Oni niso zadovoljni z osnovnimi pogoji, v katerih opravljajo svoj težak poklic. Poleg socialnega je zaskrbljujoč tudi tehnološki status vojske. Če se bo tako nadaljevalo, vojska ne bo sposobna opravljati osnovnih nalog. Kaj to pomeni v praktičnem smislu, si lahko zamislijo tisti, ki se ukvarjajo z ocenami nacionalne varnosti. Taka kriva vera nesposobnost opravljanja osnovnih nalog je v absolutnem neskladju z ganljivim agitpropom o vojski, ki nima ničesar in zmore vse. Vojska ne more obljubiti več, kot ji je politika onemogočila. Lahko je govoriti o svetli prihodnosti in vojaški časti vojske, ki zna delati brezplačno in ne zastavlja vprašanj. Toda to je samo novo akumuliranje problemov. Ravno defenziva vojaške stroke je privedla do zavoženja celotnega sistema, vse skupaj pa je povzročilo bistveno nerazumevanje obrambnega sistema. Ljudje iz vojaške stroke mislijo, da ni logično še naprej odrekati digitalne stvari za vojsko in zniževati že tako nizek standard častnikov, podčastnikov in vojakov. Vojska je posebna struktura družbe in lahko deluje pod restrikcijami, toda samo do določene mere in začasno. Drastično zniževanje družbenega in osebnega standarda začne na določeni točki razgrajevati to strukturo, predvsem psihofizično pripravljenost profesionalcev, njihove motive in prepričanje, da so jih tisti, ki morajo poskrbeti za njih, to pa smo politični odločevalci, prevarali in podcenili. Mi smo, gospe in gospodje, v letošnjem letu, pa tudi mislim, da že lansko leto, zelo veliko govorili o Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski. Stokrat in stokrat je bilo ponovljeno, da gre za 780 milijonov evrov, zelo redkokdaj, skorajda nikoli pa ni bilo povedano, da gre za teh 780 milijonov evrov v šestih proračunskih letih. In da to bistveno relativizira na prvi pogled sicer za slovenske razmere zelo visoko vsoto. In tukaj ni šlo za iluzijo, tu ni šlo za zmoto, tu ni šlo za napačna predvidevanja in podobno. Tu je šlo za zatajitev, za neresnico in za zavestno izgovarjanje laži. Nosilci tovrstne politike se tako razvratno obdajajo politični neresnicoljubnosti in dopuščajo razširjanje laži vsepovsod. Potem pa se zlahka podleže skušnjavi po pretiravanju in pozablja na zgodovinsko ozadje. Vendar pa moramo opazovati in presojati prav na tem ozadju, čeprav njegova slika ni ravno nedolžna. V zadnjih 12, 13 letih smo vojsko drastično reducirali do zahajanja že v karikaturalne skrajnosti. Vse, kar se je zadnjih 10, 12, 13 let dogajalo, je norčevanje iz težiščnega simbola obrambne sposobnosti države. Vsake države, ne samo slovenske. Slovenski kolektivni vojaško-politični um ocenjuje, da na Balkanu in v njegovi okolici ne bo vojne, vsaj v bližnji prihodnosti ne. Če pa se bo zgodila, je že zdavnaj izgubila svojo morečo pozicijsko formo pred novim bistvom bliskovitega nasilja. Pozicijskega delovanja ni več. Fronta in zaledje sta izginila kot operativna sterotipa, pravzaprav sta fronta in zaledje vsepovsod. Kadar napada močnejši, je to brez izjeme bliskovita vojna, kadar se napada terorizem, se to dela izključno z mobilnimi specialnimi enotami. Če se vodi regionalna vojna, se to ne dela brez zaveznikov, če želimo stabilno ohranjeno državno silo, potem pa se sploh ne gre v vojno. Vojna se dobi tako, da se varčuje z lastnimi močmi. Kadar so partnerji najmočnejši, je nevarnost pred odločilnim porazom najmanjša. Slovenska vojska je po vsem, kar sem sedaj omenil, negacija pravkar opisanega. Gre za to, da te stvari spremenimo. In te stvari smo začeli spreminjati na bolje in začenjamo postopno ponovno vzpostavljati lastno obrambno silo. V Predlogu resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske je v treh razvojnih obdobjih opredeljeno cel kup različnih želja, od katerih jih je, po moji sodbi, polovica tako ali tako neuresničljivih. Med njimi so denimo tudi ideje o nakupih ali pa o modernizacijah orožij za protizračno obrambo. Tukaj bi kazalo stvari postaviti nekoliko drugače. Namesto nakupovanja novih sistemov protizračne obrambe ali pa orožij nove generacije, bi lahko delo obrambe neba začeli upravljati slovenski čudaki. Ti bodo zrušili vse, kar bo priletelo. Ne predraga rešitev se ponuja sama od sebe. Orožje, ki deluje samo na skrivnostnem principu koncentracije patološke zlovolje, mentalno usmerjene h korteksu sovražnika. Sliši se silovito do znorelosti, toda kolegice in kolegi, črno se piše letalom, ki bodo letela nad takim kukavičjim gnezdom! Pred novim izpopolnjenim diaboličnim orožjem ni obrambe in samo ob slovenskih čudakih se lahko ta paranormalna pošast tudi aktivira. Kolegice in kolegi, samostojna slovenska država je nastala pod znamenji srečnih in tragičnih zvezd zgodovinske premene. Srečnih zato, ker je bil zlomljen totalitarizem, ker so se zlomile imperialne države in njihove ideologije, med njimi tudi jugoslovanska ideologija in njena država, tragičnih pa zato, ker je to povzročilo mnoge žrtve in številne nevarnosti, pred katerimi še danes občutimo tesnobo, strah in grozo. Danes jih je veliko, ki se bahajo, da so takrat vedeli za vse datume našega koledarja, toda ti so nepomembni. Pomembno je edino to, da je bila država priborjena tudi z lastno oboroženo silo in tega nikakor ne kaže izgubiti iz spomina. Politični realizem – vsekakor, toda, kakšna bo usoda naše vojske? Ne more nam biti vseeno, da smo v dobrih desetih letih po finančnih krizi uspeli popolnoma spodkopati njene temelje. Zato ni odveč vprašanje, kdo nam torej daje žago v pest in jo usmerja k veji, ki na njej sedimo. Treba bo, kajpada kot zmeraj, razodeti kdo. Ni pomembno, kaj počnejo drugi z nami, poglavitno je, za kaj si prizadevamo sami, škoda pa se bo, gospe in gospodje, pokazala kakor zmeraj, jutri zjutraj, ko nas bo spet kdo zbudil. Hvala lepa.

naj se pri formaciji slovenskih oboroženih sil lahko zgledujemo po dejstvu, da je Slovenija potrebovala oboroženo silo, da se je skonstituirala kot država takrat, ko je zapuščala Jugoslavijo. Na to temo naj povem naslednje: tudi ravno ta odcepitvena izkušnja Slovenije od Jugoslavije je zelo zgovoren testament o tem, kako ranljivi so oklepniki sami po sebi in kako je to vojaška tehnika, ki je v resnici popolnoma neuporabna za kakršnokoli obrambo domovine in da lahko služi samo za zaledno zatiranje v okupiranih državah. Oklepniki Jugoslovanske ljudske armade, ki so leta 1991 vozili čez Slovenijo, so bili praktično nemočni zgolj zaradi tega, ker jih je obkrožalo tam nekaj teritorialcev in so delovali natančno tako kot vojna tehnika, so delovali natančno tako, kot sem danes že povedal. To so glineni golobi, s katerim ti ne moreš početi nič drugega, razen uporabiti proračunski izdatek za subvencioniranje tujega vojaško-industrijskega kompleksa − kot a ‒ in – kot b

malo sem bil prepozen prej. Poglejte, včeraj sem slišali s strani predlagateljev, da bodo v naslednji vladi. Sedaj me pa zanima,

Postopkovno mi naj odgovori, če bomo brez ministra. Ker jaz bi predlagal, da bi on bil minister za obrambo. Hvala. ali kakšno temo odpreti ali kakšno zadevo imeti razpravo na odboru in tako naprej. Skratka prosim vas, da gremo normalno naprej preko

vojsko sem služil leta 1982 in 1983 v Nišu v 211. oklepni brigadi Jugoslovanske ljudske armade. Tistega leta je bila razglašena za najboljšo enoto kopenske vojske. Leta 1983 sem bil dodobra seznanjen s tem, kakšna je moč oklepnih sredstev in kakšna je moč protioklepnih sredstev. To je bilo, predno ste se vi rodili. Zato si lahko take nauke, kar se mene tiče, gladko prihranite.

zelo očitno trolal, pa vendarle mi ni nikakor podčastno, da bi odgovoril na ta trol. Mislim, da v tej državi že zelo dolgo časa nimamo ministra za obrambo. Imamo ministra za vse ostalo: ministra za kupovanje Natovega orožja, ministra hlapčevanje Nato paktu, ministra za misije v tujini ‒ samo ministra za obrambo ne. Ker nič, kar se dogaja na našem obrambnem področju, ni dejansko obrambno naravnano. Je prej ministrstvo za vojno – in nakupi orožja so nakupi za okupacijo tujine − kot pa, da bi bilo kakorkoli povezano z varovanjem ljudi, življenja, njihovega premoženja, ki so v tej naši Republiki Sloveniji stacionirani. Od naslednje vlade pričakujem, da bo ta trend spremenila. Naslednja vlada ima dejansko možnost, da prvič po desetletjih neuspehov na Ministrstvu za obrambo postavi dejanskega ministra za obrambo, ne pa ministra za hlapčevanje Nato paktu. Hvala lepa. Samo, da vas spomnim glede te vaše zadnje intervencije. Preprečujete uporabo 35.a člena Zakona o obrambi, ki točno to, kar ste vi opozorili, omogoča in aktiviranje Slovenske vojske. Postopkovno Miha Kordiš. Izvolite. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala, predsedujoči. Nimate poslovniškega pokritja za tovrstne intervencije v diskusiji z mesta predsedujočega. Če želite, gospod Tanko, razpravljati, se lahko tako kot vsak drug poslanec napišete na eno izmed mest, rezerviranih za Slovensko demokratsko stranko, in od tam v sklopu časa vaše poslanske skupine predstavljate svoja stališča. In če že predstavljate svoja stališča, potem je, predsedujoči, dobro vedeti tudi, o čem govorite. Recimo to, kar ste omenili, ni 35.a člen, ampak je 37.a člen Zakona o obrambi. Ups! Okej, tudi to vzamem na znanje. Sicer pa, če želite polemizirati z mano, bi bilo dobro, da poveste, kje nimam pokritja za tako intervencijo v poslovniku.

Še najdlje, kar poslovnik in njegove določbe omogočajo predsedujočemu, je v smislu interveniranja v diskusijo, je vzdrževanje reda na seji in normalnega poteka seje. Nobenemu od teh kriterijev vi kot predsedujoči niste zadostili. In če želite iti proti in praksi in pravilom, ki veljajo v Državnem zboru, ste vi, predsedujoči, tisti, ki morate plenarnemu zasedanju polagati račune, kje imate podlago za tovrstne intervencije, in ne obratno. Sicer bi se pa rad premaknil naprej v diskusiji oziroma nazaj k vsebini. No, vsekakor predsedujoči lahko opozori razpravljavca, da ne govori skladno s tistim, kar počne v Državnem zboru. In to sem tudi naredil. Nisem vam segal v besedo, povedal pa sem, kje ste šli diametralno nasprotno s svojo razpravo od tistega, kar ste glasovali v Državnem zboru. Nadaljujemo razpravo. Besedo ima Samo Bevk. Za njim pa jo bo dobil dr. Matej Tašner Vatovec. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! Rad bi vas spomnil, da smo Socialni demokrati predlagali, da se Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 umakne z dnevnega reda matičnega delovnega telesa. Žal koalicijske poslanke in poslanci naših argumentov za umik niso sprejeli, saj že imamo v veljavi Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025. V Državnem zboru je bila leta 2010 sprejeta s 73 glasovi za in 1 proti. Torej resolucijo imamo, resolucija velja in po našem mnenju odgovarja smernicam za razvoj Slovenske vojske. Ministrstvo za obrambo pa razpolaga tudi z vsemi usmerjevalnimi in izvedbenimi dokumenti, ki omogočajo delovanje in razvoj obrambnega sistema. Kot pa je že v imenu Poslanske skupine Socialnih demokratov povedal kolega Gregor Židan, so se prioritete naše države zaradi epidemije koronavirusa močno spremenile. Danes je v ospredju reševanje zdravstvene krize, zdravstvene problematike in, če hočete, še prihajajoča socialna in energetska kriza, ki je tik pred vrati. Danes smo zadržani tako do Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 kot tudi do predloga o izvedbi posvetovalnega referenduma. Obojemu bi se lahko izognili, kot že rečeno, če bi upoštevali naš predlog na seji Odbora za obrambo pred dvema mesecema, kjer smo predlagali umik te resolucije z dnevnega reda. Po našem mnenju bi morali najprej preveriti, prvič, izvajanje Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025, se pravi veljavne resolucije, in, drugič, izvajanje dolgoročnega doseganja stopnje razvoja organizacije in modernizacije sil ter zmogljivosti in povezljivosti Slovenske vojske z uresničevanjem nacionalnih interesov in interesov skupne evropske varnostne politike ter politike Nata. In šele na podlagi te analize pripraviti novo resolucijo, ne pa hiteti, saj ta obstoječa, veljavna resolucija velja še za cel naslednji mandat vlade po volitvah 2022. Ker pa smo Socialni demokrati resna in državotvorna stranka, imamo v svojem programu do leta 2030, se pravi za obdobje dveh vlad, tudi natančno izdelane ukrepe na področju varnosti in obrambe. In dovolite, da vam samo kratek izsek iz tega programa preberem. Na petih straneh je področje varnosti razdelano in v v prvem odstavku piše: »Obstoječo zakonodajo ter strateške razvojne in planske dokumente je treba proučiti z vidika nujnih sprememb in dopolnitev, poiskati je treba razvojne sinergije z drugimi družbenimi področji v obliki konkretnih projektov, pripraviti moramo dodatne predloge za zadrževanje in pridobivanje kadrov za Slovensko vojsko ter razširiti obseg možnih oblik sodelovanja oziroma služenja v njej.« In kot prvi ukrep smo zapisali: »Zagotoviti je treba stabilen vir financiranja, ki bo omogočil nadaljnjo modernizacijo Slovenske vojske, sposobno za nacionalno obrambo in izpolnjevanje mednarodnih zavez Slovenije, upoštevaje globalne premike.«

Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi, lep pozdrav! V svoji razpravi bom začel z besedami, s katerimi sem končal v stališču Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati, ker se mi zdijo zelo pomembne za današnjo razpravo. Tudi sam v delovanju skrajne levice na področju obrambe vidim željo po razgradnji temeljnega člena suverenosti Republike Slovenije,

želim, da so taka dejanja tudi v prihodnosti obsojanja vredna. Slovenska vojska je po mojem osebnem mnenju pomemben podsistem Republike Slovenije, ki se vedno daje na razpolago domovini. Slovenska vojska je za državljanke in državljane pomembna zadeva in sami državljani in državljanke morajo biti seznanjeni, da Levica bije plat zvona izključno zaradi preračunljivosti, da jim bo boj za Slovensko vojsko prinesel več glasov na naslednjih volitvah. Na tem mestu daje stranka Levica izključno prednost pred blaginjo lastne domovine. Na eni strani imamo stroko, imamo strokovnjake v Slovenski vojski, imamo strokovnjake iz civilne sfere in večino strank v Državnem zboru. Na drugi strani pa imamo le eno stranko – stranko Levica. Državljanke in državljani, presodite sami, kdo se bori za svoj lasten obstoj. Če povzamem dogajanje na Odboru za obrambo, predlog za posvetovalni referendum o resoluciji razvoja Slovenske vojske brez podpore odbora. Na Odboru Državnega zbora za obrambo je večina odrekla podporo. Mnenje, da je predlog primeren, je namreč dobilo le glas podpore,

navdušila niti svojih kolegov iz koalicije KUL. Še enkrat bom poudaril, populizem in demagogija za doseganje lastnih ciljev preko blaginje lastne domovine. In to je izredno žalostno. Če pogledamo naprej, mnenje Zakonodajno-pravne službe: Vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, mora biti jasno izraženo. In na žalost vemo, da temu ni tako. Vprašanje je izrecno populistično naravnano in nedostojno do državljank in državljanov Republike Slovenije, predvsem pa nedostojno Slovenske vojske. In v stališču v stališču mnenja tudi to zapisano. Dovolj zgovorno je tudi to po mojem osebnem mnenju in sem zelo vesel, da je predlagatelj sedaj prišel med nas v dvorano, ker dovolj zgovorno je tudi to dejstvo, da predlagatelja ni bilo na dopolnilni obrazložitvi, ker je verjetno spoznal svojo zmoto. Tukaj bi se tudi zahvalil Ministrstvu za obrambo in predvsem Vladi, ki je pripravila zelo izčrpen in zelo argumentiran odgovor Levici, kjer je popolnoma popolnoma odgovorila popolnoma odgovorila na vsa vprašanja, teze in natolcevanja, ki jih je Levica v svojem referendumskem vprašanju tudi izpostavila. V Novi Sloveniji se trudimo, se trudimo, da bi Slovenska vojska ponovno postala velik in dober podsistem v naši državi, ker vemo, da se ga je prejšnja leta na veliko tudi zanemarilo. Sam bi tudi pokomentiral, da je minister za obrambo s svojim delom presekal marsikateri gordijski vozel. Tukaj govorimo predvsem Zakonu o obrambi, pripadnikih in pripadnicah 45. letu in predvsem pa o novi strategiji pridobivanja kadra v Slovenski vojski. Tukaj moram demantirati besede predstavnika LMŠ, ki je omenil, da se število pripadnikov in pripadnic zmanjšuje. Če pogledamo statistiko, se je od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021 pridružilo 210 pripadnic in pripadnikov; v istem obdobju pa jo je zapustilo 128 pripadnic pripadnic in pripadnikov. To so številke brez upokojitve. To se pravi, številke se spreminjajo, Slovenska vojska postaja bolj privlačna kot zaposlovalec v Republiki Sloveniji. Tukaj gre tudi zahvala ministru z novo ekipo in predvsem novemu programu o enotni vstopni točki. Znižuje se čas med prijavo in poklicem in pa potem treh faz, ki sledijo v nadaljevanju. Tudi tukaj moram izpostaviti še enkrat moje ogorčenje, da človek, ki nima časa, ob

družili z vojsko in ste se vozili z letalom gospoda Chaveza – zelo demokratičnega voditelja, njegovo letalo je tudi v lasti venezuelske vojske. Tukaj imam eno tako vprašanje, kaj se vam je moralo zgoditi na tem letalu bivšega predsednika Chaveza

Hvala lepa. Imate besedo kot predlagatelj. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala, predsedujoči. Chavezovo letalo je civilno letalo in je uporabljeno v civilne namene. Tudi kakšno tako letalo bi pri nas lahko imeli, lahko bi ga koristili. Oziroma ga celo imamo, pa se to ne dogaja. Namesto tega raje minister Tonin kupuje vojaško letalo za 72 milijonov evrov. Za 72 milijonov evrov škode slovenskim državljankam in državljanom je to letalo namenjeno oskrbovanju na misijah Slovenske vojske v tujini znotraj Nato pakta. Tudi aktualni turbolet je bil uporabljen predvsem za te namene, ne glede na to, kako ga garnitura Ministrstva za obrambo ali poslanci Nove Slovenije slikajo, da služi kot dvonamenska tehnika. Ni res. To letalo ima praktično izključno eno funkcijo, to je za slovenski denar, na slovenske stroške servisirati pripadnike Slovenske vojske na misijah v tujini, ki tam službujejo in zasledujejo neke tuje interese, seveda ne po lastnem izboru, ampak po vojaškopolitični komandi, zaradi katere se v tujini sploh nahajajo. Sicer bi se pa gospod razpravljavec iz Nove Slovenije lahko manj ukvarjal z nami v Levici pa veliko več denimo z dejstvom, da Vlada kot predlagateljica te resolucije je glavna nasprotnica naše pobude za sklic referenduma, kateregakoli področnega referenduma, navsezadnje danes za razpravo sploh ni prijavila nikakršnega časa. Še več, z nami v dvorani ni niti ministra Tonina, ki je minister za obrambo. Kaj pa vem, mogoče je zaposlen s pametnejšimi zadevami. Morda je našel tisti kamion mask, ki ga je izgubil, in sedaj hiti naprej za fototerminom … **PODPREDSEDNIK

Hvala. Znova parlamentirate z menoj, predsedujoči, brez osnove. Morda je pa res kaj resnice na tem, da je minister Tonin vendarle našel tisti tovornjak mask, ki ga je izgubil, in se sedaj z njim slika, glede na to, da ste vi skočili v zrak. Še ena tangentna tema, ki jo je izpostavil poslanec Nove Slovenije, češ poglejte nas, kako smo fini na Ministrstvu za obrambo, končno smo uredili status vojakov po 45. letu. Treba je poudariti, da ni uredila nikakršnega statusa vojakov po 45. letu ta vlada, marveč je pod krinko urejanja statusa vojakov po 45. letu prilagodila vojaški sistem tako, da se bo lahko z udobnimi službicami znotraj vojaškega ustroja nagrajevalo uslužne kadre. Kaj so uslužni kadri? Tisti, ki so idejno, politično pripadni skrajno desni opciji, bodisi SDS bodisi Novi Sloveniji. In nič ne čudi, da so temu, čemur Nova Slovenija pravi reševanje statusa vojakov po 45. letu, nasprotovali vsi sindikati, ki delujejo v okviru našega obrambnega sistema. Zato bi jih navsezadnje v Novi Sloveniji kot stranki tudi prepovedali. Toliko o tem, koliko gre Novi Sloveniji za običajnega vojaka in za njegove delavske pravice. Predvsem bi radi zlorabili pozicijo v vladi in na Ministrstvu za obrambo, zato da pretočijo, kolikor se le da, denarja slovenskih državljank in državljanov tujim vojaškoindustrijskim kompleksom za orožje, ki ga sploh ne potrebujemo. S tem namenom želi tudi minister Tonin hiteti s podpisovanjem vseh mogočih orožarskih pogodb, da bo ja zagrenil alternativne usmeritve naslednje vlade, kjer smo se v koaliciji demokratične opozicije kot pretendenti za naslednji mandat zelo jasno izrekli o tem, da želimo vojaške izdatke zamrzniti oziroma neuporabne orožarske nabave odpovedati. Hvala lepa. Kolega Starović, samo sprašujem, ali dam še repliko prej Černigoju, da zaključimo to debato, pa potem postopkovno, ali želite takoj. Okej, izvolite. Vojko Starović, postopkovno. **VOJKO STAROVIĆ Zopet se obračam na vas, da se držite dogovora, da sejo vodite nevtralno, enako za vse strani. Se strinjam z vami, da je bil nespodoben predlagatelj, ampak še veliko bolj nespodoben je bil prejšnji govornik, ki je metal blato, insinuacije ne samo na Levico, ampak tudi na vso demokratično opozicijo. Prvo bi morali njega opozoriti in on bi moral dobiti ne več kot en opomin, dva, ker dela zopet reklamni blok, za katerega mislim, da bi moral plačati. Hvala lepa. Kolega Starović, sejo vodim korektno po moji oceni. Če mislite, da tega nisem počel do sedaj, lahko na vašo Komisijo za poslovnik naslovite pritožbo in bomo tam to obravnavali. Kolega je imel korektno razpravo. Ne bom pa dopuščal nobenih žaljivih, podcenjujočih in podobnih razprav. To pa najbrž tudi veste. In nobene potrebe ni, da smo nespoštljivi v tem državnem zboru. Zato bomo razpravo vodili v skladu s standardi, ki so nekoč veljali v tej hiši. Postopkovno, Miha Kordiš. Izvolite. Predsedujoči, jaz vam res predlagam, da korektno vodite sejo, ker v tem trenutku je zagotovo ne. Meni kot poslancu Levice neprestano vpadate v besedo, po drugi strani si pa lahko desna tribuna privošči reči karkoli, vključno s podtikanji, lažmi in žalitvami, pa ste vi tiho kot miška. Popolnoma nepojmljivo mi je, da ste, gospod Tanko, vi praktično veteran v tem državnem zboru do točke, da bi vam lahko rekli kar inventar. Saj niti ne vem, koliko

ste najbrž opazili, predvsem pri tej zadnji razpravi ali pa predzadnji razpravi se je to zgodilo. Prej ste čisto normalno razpravljali. In vsakič, ko boste to storili, vas bom opozoril. Naslednjič vam bom pa izrekel še drugi opomin, če boste to počeli naprej.

Sam menim, da želja po popularnosti in populizmu, demagogiji za doseganje lastnih ciljev pred blaginjo lastne domovine ni v korist Slovenske vojske. In celotno razpravo, ki jo je imel pred mano moj predhodnik, v bistvu lahko rečemo, da je slovenska levica strokovnjak za Slovensko vojsko, vsaj po njihovem govorjenju. Po drugi strani pa niso v celotnih osmih letih zasedanja v Državnem zboru nikoli obiskali slovenske vojske na terenu. Zato se upravičeno sprašujem po njihovi kompetentnosti. Hvala za razpravo. **PODPREDSEDNIK

žaljive in podcenjujoče razprave, vendar, oprostite, se mi zdi, da ko so razpravljavci žaljivi in podcenjujoči in nespodobni do Levice, takrat vam je všeč, ker se strinjate. Ampak pustimo zdaj ob strani tole. Gospod Černigoj je rekel, da nam ni mar za blaginjo domovine. Nikoli me ne boste prepričali, da je to, kar govorite, obstoj naroda odvisen od tega, koliko orožja kupite ali pa koliko provizij poberejo za prodajo orožja; kajti vemo, kje se največje provizije delijo. In ne dovolim, gospod Černigoj, da mi govorite, da pripadam stranki, ki je skrajna levica. Pač v Sloveniji obstaja Levica, stranka Levica. Ravno tako lahko tudi jaz vam vrnem, da ste skrajna desnica, celo bolj od SDS-a, predvsem odkar ste denar zavohali. In dvoličnost in hipokrizija, ime ti je Nova Slovenija – krščanski demokrati.

začel vaš kolega o skrajni desnici in tako naprej. Zdaj to ponavljate vi s temi svojimi razpravami. In prej sem vam povedal, ni noben problem, da razpravljate spoštljivo o tej temi; ne pa da tekmujete, kdo bo bolj grob, bolj žaljiv, ponižujoč in tako naprej. Predsedujoči, poglejte si magnetogram. Černigoj nas je imenoval skrajna levica. In jaz bom vsakič, ko me boste prekinili, izklopila svoj mikrofon, kajti res je nedopustno, da mi kradete minutažo, ki jo imam predvideno za razpravo. Torej kje se brani domovina? Kje se brani domovina? Branite jo čim dlje stran od naših meja – Afganistan, Irak in tako naprej. Ker ljudje nasprotujejo temu, da naše orožje potem ostane v rokah Islamske države, orožje, ki smo ga drago plačali, zato da nismo dobili, ne vem, stanovanja za mlade ali pa vložili v zdravstvo, nasprotujete referendumu. V redu. redu. Koliko je Slovenija res vojaško ogrožena, da jo branite v Afganistanu, vam bom rekla. Medtem ko Nato rožlja z orožjem na meji z Rusijo, smo mi kaj? Mi tukajle imamo letališče Cerklje. Se pravi, nikoli ne bi bili niti malo ogroženi niti opaženi s strani kakšne večje države, če ne bi recimo z našega ozemlja eventualno vzletala letala. Kako si to predstavljate, če pride do vojne? Kam bodo streljali ti, ki bodo pač hoteli Natova letala ustaviti? Na nas, ne na Washington. Zakaj pa je letališče Cerklje tako blizu nuklearke Krško? Pa tudi lahko razmislite, kaj bi se zgodilo, pa ne samo s Krškim in okolico, ampak tja vse do Italije in Avstrije. Veste, to ni družbeni konsenz, na katerega se sklicujete, in to, da so omenjali vaši poslanci nekakšne razorožitve Teritorialne obrambe – ja, kdo pa je bil glavni akter orožarske afere? Vaš Janez Janša.

v interesu imperialističnih sil. Evropska unija pokriva samo 9 % OZN. In še to, da ti 303 pripadniki naše vojske, ki so, utrjujejo zelo čudne režime, tako kot v Afganistanu, tako Maliju, kjer ščitijo francoski interes in tako naprej. Za to mi zapravljamo milijone, lepo vas prosim. 90 % proračuna ZDA porabi za za utrjevanje svojih geostrateških interesov zunaj evroatlantskega prostora. To so besede Antona Beblerja, ki je velik zagovornik Nata vendar. Evropske članice Nata pa 90 % porabijo za zagotavljanje varnosti v EU-prostoru. Skratka, govorite o pravični delitvi bremena. Zdaj pa povejte, kaj je pravično ali kaj nam je potrebno, če pomislimo, kdo te grožnje nam sploh ustvarja. Kdo nas ogroža? Kdo bo napadel Slovenijo, da rabimo toliko milijonov? Koga? In investicije v zdravstvo med leti 2021 do 2023 so za 36 % manjše kot za investicije v vojski. Pa vemo, da se soočamo s problemi in epidemijo, ki je zdravstvena, ni vojaška ogroženost. Ob tem, da je 46 tisoč ljudi zaposlenih v zdravstvu, v vojski pa 6 tisoč 347, po teh zadnjih podatkih. Imamo pa tudi 696 rezervistov. Nikoli mi ne boste mogli dokazati, da poklicni vojaki potrebujejo ali zahtevajo oshkoshe za tuje misije. Blaginja Slovenije pa obstoj naroda ni odvisen od tega in nacionalna varnost ni odvisna od tega. In je res demagoško, da tu govorite, Slovenija – varna dežela. Ja, povejte, ali Avstrija ni varna dežela, Švica ni varna dežela, pa ni članica Nata. Skratka, ko govorite o investicijah, meni se ne zdi pravzaprav, da je logično in smotrno in v nacionalnem interesu, če že govorite, kje se brani domovina, oklepnik boxer, ki stane 412 milijonov, zdravstvo 360. Kaj bomo s tem boxerjem počeli, povejte mi, res, kakšna varnost je to, da nam bodo tukaj ti oklepniki paradirali? Letalo Spartan – 72 milijonov evrov, za stanovanjsko politiko – pa če bog da – pa 60. Naši mladi ljudje potrebujejo varnost. Ali veste, kaj je varnost? Varnost je varna zaposlitev, ne pa da nekdo z diplomo in z magisterijem dela za minimalca. Tukaj smo zdaj. To je varnost, varnost, da ima nekdo redno službo pa da ima nekdo možnost najeti kredit, si kupiti stanovanje in priti po normalni ceni do njega, to so prioritete. In nikar nas ne diskreditirajte, ker orožje ni varnost, orožje je nevarnost, orožje ubija, spoštovani krščanski demokrati. Ni odpustka, ki lahko opere smrt. smrt. Vaš minister Tonin, ampak on je pa res, bom rekla, ena taka nesrečna figura. Res nesrečna figura, ker dvakrat dvakrat sem ga čakala, da mi odgovori na poslansko vprašanje, dvakrat je manjkal, od tega enkrat opravičeno in drugič neopravičeno. In to je zdaj vam simbol neke zanesljivosti, ki skrbi za našo vojsko in varnost. Pa saj se mu smejejo vsi, tamle se igra z orožjem kot en otrok. In če nekdo izgubi kamione z opremo, če ni sposoben priti poslanki odgovorit na poslansko vprašanje drugič, ob tem da ima telefon, pa ne javi, da zamuja, ob tem da ima šoferja, ki ga ni sposoben pravočasno, celo ministrstvo ni sposobno, to se še ni zgodilo, kolikor jaz vem, mogoče vi, predsedujoči, veste, ker ste dlje v tem državnem zboru, da ministra brez besed ni bilo za odgovor na poslansko vprašanje, ob tem da je imel najavljeno že en mesec prej. To, oprostite, je katastrofa. Pa če grem naprej. Taisti minister je skliceval seje in seje in napadal vsakega obrambnega ministra, kar jaz pomnim, ker si je tako očitno želel, da se bo lahko z orožjem igral in kupoval. In se spomnim ene seje, vam bom kar točno povedala, bila je 22. januarja 2020, pojdite preverjat, ko je Tonin sklical sejo in zahteval od takratnega obrambnega ministra, da pove, kje je problem, da ni reševalnih helikopterjev. Soglasno ste sprejeli na Odboru za zdravstvo sklep, da se 23 milijonov kohezijskih sredstev namensko porabi za reševalni helikopter, da ni treba … in seveda da je to javna služba, ki jo pač pokriva dispečerska služba za zdravstvo.

ne pa da bi podpirala reševalce, zdravstvo, gasilce, tiste, ki dejansko skrbijo za varnost naših ljudi. Veste, vojak, ki je na Natovi misiji tam nekje zelo daleč, ob poplavi ne bo priletel v Slovenijo, medtem ko ti ljudje nam pa vsakodnevno rešujejo življenja. Se pravi, kje je problem? Ali je ugotovil ali ni, to bomo pa šele videli. Ampak lepo vas prosim, ko boste zdaj odgovarjali in boste planili z replikami, nehajte biti žaljivi, nehajte biti nesramni, spoštujte stranko, ki pač predlaga nekaj. In kaj predlaga? Predlaga referendum. 3 milijone ste nam očitali za referendum. Pa saj za tisti drugi tir ste naredili 2. In 3 milijone proti vsem tem milijonom, ki jih mečete stran, je res malo. Ogromno bi prišparali. Hvala.

prekinili. In še več, svojo predhodno intervencijo ste utemeljili z napačnimi členi v Zakonu o obrambi. Sedaj ste dejali kolegici Tomić, naj vendarle neha s to polemiko okrog tega, katera stranka je skrajna in zakaj smo to polemiko načeli, medtem ko nas je v resnici v Levici napadla stranka Nova Slovenija v svojem stališču

Glejte, bodite korektni, bodite spoštljivi. In to je edini način, da lahko normalno sejo vodimo in delamo naprej. Kakšno podtikanje, kolega Kordiš, česarkoli, pa najprej sebe poglejte, malo introspekcijo naredite, malo pogleda vase, malo poglejte, kako je to zgledalo včasih, pa boste potem druge obtoževali za karkoli. Zdaj pa imamo repliko, Andrej Černigoj. Hvala za besedo. Brez dobro opremljene in kadrovsko popolnjene vojske ni varne države. Brez varne države našemu narodu ne moremo zagotoviti blaginje. Torej nasprotujete blaginji slovenskega ljudstva. Gospa Violeta, sprašujem se, kaj od tega vam ni jasno. Če meni ne verjamete, naj vam citiram Ustavno Ustavno sodišče v odločbi, s katero je zavrnilo vašo zahtevo za referendum: »Ključni gradnik obrambe države v smislu njene obrambne sposobnosti in zmogljivosti (tako doma kot v okviru sistema kolektivne obrambe) je pripravljenost in opremljenost Slovenske vojske. Ta mora biti takšna, da zagotavlja vsaj zadovoljivo obrambno sposobnost države, kar pomeni, da mora biti v vsakem trenutku (tudi v miru) sposobna odvračati napad, braniti neodvisnost in celovitost države ter sodelovati v sistemu kolektivne obrambe.« Krščanski demokrati delamo za Slovenijo že od časov pred osamosvojitvijo in smo jo skupaj z drugimi tudi uspeli osamosvojiti. Vi pa že od takrat in še danes delate za nekoga drugega. Gospa Violeta, pravite, da si z orožjem ni mogoče zagotoviti varnosti. Bom uporabil primer, ki vam je bližje, da boste mogoče bolje razumeli. Verjamem, verjamem, da imate radi partizane. Povejte mi, s čim so se borili partizani, najbrž ne s fračami in lepimi besedami.

Hvala. Jaz vas lepo prosim, predsedujoči, ne glede na ideološke razlike, da ne dovolite mlademu Černigoju, da meni govori, na kateri strani sem in da delam za nekoga drugega. Prosim vas! Nekdo, ki

Samo dve stvari bi rad povedal. Prvič. Partizani so se zoper okupatorsko vojsko postavili z učinkovitimi gverilskimi taktikami, za njimi je stal pa celoten narod, združen v narodnoosvobodilni borbi. In niso kupovali neuporabnih oklepnikov, zato da bodo okupirali nekoga drugega. je kot prva stvar in za začetek. In druga stvar. Poslušamo tamle iz desne tribune, kako smo v Levici proti blaginji domovine, ker želimo referendum, na katerem naj se prebivalci te iste domovine izrečejo o tem, kakšne družbene prioritete želijo. Ali bo šel denar v orožje, ali bodo slovenski fantje in dekleta vojaščino služili 10 tisoč kilometrov izven meja naše domovine, ali pa pač naredimo stvari drugačne? Damo raje sredstva kot v oklepnike v družbene podsisteme, kjer jih pa res rabimo in obstaja dejanska nevarnost, ljudje pa so tudi dejansko ogroženi. Pogovarjamo se o zdravstvu, pogovarjamo se o manku stanovanj, pogovarjamo se o deficitu domov za starejše občane in tako naprej. In zelo težko poslušam nekoga iz desne govoriti o blaginji domovine, sočasno, ko kupuje oklepnike za 412 milijonov evrov, pa imamo 250 tisoč, ki živijo pod pragom tveganja revščine. Četrt milijona naših ljudi, rojakov, bi rekli tamle na desni - kako pomagate njim? Nikakor. 250 tisoč revežev potisnjenih na stran, denar se pa namesto v reševanje revščine usmerja v nakupe oklepnikov samo zato, da bodo tuje vojaškoindustrijske korporacije lahko zaslužile. Blaginja domovine pa taka. Hvala lepa. Kolega Kordiš, ne vem, če niste prespali tega dela mandata. Vse to je pač zdaj v programu, proračunih, načrtih razvojnih programih. Sprejeti so zakoni. Točno o tem, kar govorite o domovih za starejše, o negovalnih projektih, investicijah v zdravstvo in tako naprej. Treba je pač govoriti dejstva in resnice, na pa kar nekaj na počez in podtikati. Zdaj pa po vrsti. Zdaj bom dal pa prijavo za postopkovne. Ker očitno je tega toliko, da bomo šli po vrsti.

kolega Kordiš je v svoji razpravi gravitiral k najavljeni vsebini, k točki dnevnega reda. V vsaki svoji razpravi, kot je v bistvu naredila tudi večina drugih poslancev. Vsi, ki so razpravljali, so se v skladu s poslovniškimi določbami prijavili k razpravi, ko so želeli predati vsebino oziroma svoje stališče. Vi kot predsedujoči skačete v besedo in vsako razpravo, ki vam ni pogodu, vsebinsko komentirate. Jaz vas prosim, da nam utemeljite, katera poslovniška določba vam daje to avtonomnost, da to naredite. Vedno ko se opozicijski poslanec oglasi s stališčem, ki vam ni blizu, skočite s svojo kritiko, kot ste to naredili zdaj v odgovor na to, o čemer je Miha nazadnje razpravljal. Govoril je o družbenih prioritetah;

oklepnikov in drugega nepotrebnega orožja, ki nikakor ne služijo obrambi domovine, ki a priori ni vojaško ogrožena, kar so pa tudi vaši tamle politični kolegi govorili o globokem miru in indeksih varnosti in ne vem čem vsem, s katerim razpolaga Republika Slovenija. Prosim vas, poslovniško mi utemeljite, zakaj razpravljate, ko ne razpravljate. Usedite se na sedež tam, prijavite se v razpravo. Odmerjenih imate nekaj razpravljavskih mest v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. Prijavite se, kot smo se morali prijaviti vsi ostali. Vsem ostalim teče čas za razpravo, vsi gledamo na uro, vsi smo na ta način omejeni, razen Jožeta Tanka. Hvala lepa. Drugi stavek drugega odstavka 75. člena poslovnika daje predsedujočemu pravico, da seže v besedo in skrbi za red. Govorjenje neresnic ni prispevek redu, ampak neredu; in samo to sem opozoril in nič drugega. Mislim, da je dolžnost predsedujočega, da tudi razpravljavca opomni, da govori v skladu z dejstvi, ne pa da laže in govori stvari, ki niso dejstva.

Kajti dnevni red je nekaj čisto drugega. Kaj vse danes slišimo tukaj, čeprav je možna širša razprava, ampak vseeno bi prosil, da se dnevnega reda držite. Da vsi en korak stopite malo nazaj pa da se malo lepše tukaj pogovarjate, drugače to nima smisla. Hvala lepa. Hvala lepa. Točno to počnem. Opozoril sem že nekajkrat, da naj bodo razprave spoštljive, korektne, ne podcenjujoče, da naj se razpravlja o dejstvih in ne o podtikanjih in tako naprej. In tukaj jaz ne vidim nobene težave. Pravzaprav smisel razprave je to, da se argumentira stvari, ne pa da se zganja nek pomp in populizem s stvarmi, ki ne držijo. Naslednji, ki ima postopkovni predlog, je Miha Kordiš. znova moram ugotoviti, da je treba postopkovno naprositi prav vas, če lahko to sejo vodite v skladu s poslovnikom. Tega ta hip ne počnete. Poslovniška določba, ki ste jo navedli, vam resda omogoča vzpostavljanje mira na seji, če je ta mir kršen, ne pa da kar komentirate vse levo in desno. Mimo vaših intervencij, ne glede na to, da so določene izmenjave v razpravi nekoliko bolj ostre, ta seja poteka normalno. Kar jo dela nenormalno in protiposlovniško mestoma, so ravno vaše intervencije z mesta predsedujočega; pa še te intervencije – tudi kadar so vsebinske, razpravljavske, pa ne bi smele biti – poleg vsega tolčejo mimo. Prej ste navajali napačne člene v Zakonu o obrambi, potem ste narobe navajali in prekinjali kolegico Tomić, kdo je nekaj rekel v razpravi, sedaj ste pa še narobe povedali o razvojnih programih v proračunu Republike Slovenije, medtem ko smo v tej razpravi že izpostavili številke, po katerih so izdatki za orožje disproporcionalno večji od investicije v

In ne dovolim, da razpravo peljete in vodite v neko destruktivno smer, ne dovolim z raznimi lažmi ali pa definicijami, ki nimajo podlage ne v dosedanjih odločitvah Državnega zbora in tudi ne v razpravah. Nimate več besede. Nimate nobene besede več, sem vam vzel besedo. Ne, nimate več besede danes pri tej točki. Nataša Sukič, izvolite,

ker po zadnji izkušnji katastrofalnega vodenja odbora za šolstvo, kjer nismo poslanci niti dobili razprave, pa bi jo morali, kar določa poslovnik, kjer so bila kršena vsa poslovniška določila, smo videli, kako to je v tem državnem zboru. Torej kam, spoštovani, se lahko pritožimo, da bo končno zadoščeno delovanju tega državnega zbora skladno s poslovnikom in ne mimo poslovnika, kot se vse bolj dogaja. In oprostite, tudi vaši malo širši vpadi, jaz razumem, da vi vzdržujete red in mir, ampak to, da pa vmes razpravljate vsebinsko … / pa ni prav. In da se tega zaveste in da vrnete besedo Mihi Kordišu, ker pač človek je predlagatelj, tukaj govori in mora povedati svoje stvari do konca. Nič takega ni naredil, da bi mu vi zdaj kar odrekli besedo. To je moj postopkovni predlog, da mi pojasnite, kje v tem državnem zboru je sploh še mesto za učinkovito presojo kršitev poslovnika in pravično razrešitev situacij, in da vrnete Mihi Kordišu, prosim, besedo. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Mihi Kordišu ne bom vrnil besede.

To, kar ste pa spraševali, kje je mesto za pritožbe. Komisija za poslovnik je tista, ki obravnava vse tisto, kar je povezano z uporabo poslovnika, med drugim tudi vodenja sej. Vojko Starović je predsednik te komisije. **PRIMOŽ SITER (PS Levica):** Hvala lepa. Torej če prav razumem, spoštovani podpredsednik, vi ste predlagatelju točke dnevnega reda odvzeli besedo, kar pomeni, da do konca točke sploh ne bo predlagatelj več prišel do besede, kar mislim, da se je prvič v zgodovini slovenskega Državnega zbora zgodilo. Glede na ta eksces v poslovniški praksi bi jaz predlagal, da to sejo prekinete. In In naslednja instanca, bržkone Kolegij predsednika Državnega zbora, o tej stvari razpravlja in sploh vidimo, kako v tej situaciji delovati, ker jaz ne vem, ali se točka dnevnega reda sploh lahko nadaljuje. Seveda, točka dnevnega reda se bo nadaljevala, seje ne bom prekinil in bomo zadevo zaključili, tako kot je predvideno. Sem ga pa prej dvakrat opozoril, da ne dovolim nobenih namigovanj o nobeni stvari, kar zadeva moje stanje. Lahko o svojem komentira, to lahko počne, tega pa ne dovolim in tudi ne bo dobil besede več. Postopkovno, Nataša Sukič. Izvolite. Spoštovani, govorimo o 5 milijardah evrov, ki se jih meče za orožje, in vi ste pač naredili vse, da boste utišali predlagatelja, ki se z vsebino ukvarja poglobljeno. Pa čemu to služi? Prosim, da omogočite besedo in se zmenita vidva na Komisiji za poslovnik ali kjerkoli, ali izven te dvorane se, ne vem, prijateljsko, ker nima nobenega smisla to napenjanje mišic. In lepo nadaljujemo sejo, prosim, ker to ni hec. Mi govorimo o težkih milijardah denarja, javnega denarja. In vi enostavno utišujete s tem poslance, ki o tem govorijo.

nič več ne pomaga, terminski plani ne pomagajo, nič več ne pomaga tukaj. Zato prosim, jaz predlagam postopkovno, da se nehamo pošiljati na razne komisije za poslovnik in tako naprej, ampak da tudi vi, ki dobro veste, zelo dobro poznate poslovnik, nehate to početi in pustite, da poslanci opravimo svojo razpravo. Sem smo poslani s strani volivk in volivcev zato, da razpravljamo, ne zato, da molčimo. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolegica Sukič, zelo lepo sem nekajkrat prej opozoril, da bodimo v razpravah spoštljivi do kolegov, ki so v dvorani, ki tudi razpravljajo in so tudi člani nekih političnih strank, tako kot so drugi. In da ne podtikate nikomur ničesar, ker ni nobene potrebe za to. Jaz sem pustil razpravo, uro in pol je tekla brez problema, uro in pol, uro in pol, nisem nikakor interveniral ne vašemu kolegu Kordišu ne nobenemu drugemu, dokler se niso začela blatenja, podtikanja in tako naprej. Tam sem pa reagiral in bom vedno reagiral.

Hvala. Poglej ga zlomka, pa kar naenkrat očitno predlagatelj ima besedo, pa če samo zato, da poda odgovor. 78. člen, drugi odstavek, Poslovnik Državnega zbora, zoper odvzem besede poslanec lahko ugovarja. O ugovoru odloči Državni zbor brez razprave in obrazložitve glasu.

Če bo njegov ugovor sprejet, potem bo dobil besedo, če ugovor ne bo sprejet, pač ne bo dobil več besede. Dajem predlog na glasovanje. Izvolite

zahtevam, da se skliče nemudoma Kolegij predsednika Državnega zbora in da skladno s poslovnikom odobrite prekinitev seje za torej Poslansko skupino Levica za 45 minut. Prekinjam sejo za 45 minut. Nadaljevali bomo ob 16. uri. Hvala